Преди да започнем, колеги, ще Ви запозная с едно съобщение: Вчера, 21 май 2020 г., е постъпил и изпратен на народните представители Общ проект Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, приети на първо гласуване на 14 май 2020 г. Проектът е изготвен от Комисията по околната среда и водите на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника.

Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев на 13 май 2020 г.; Боряна Георгиева и Полина Цанкова на 15 май 2020 г.; Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г.; Валери Симеонов и група народни представители на 15 май 2020 г.; Корнелия Нинова и група народни представители на 18 май 2020 г. Колеги, започваме с представянето на докладите. Процедура – господин Попов, заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Редно е преди представянето на законопроектите, касаещи промени в Закона за данък върху добавената стойност,

свещено, както се казва, конституционно, законово е на Министерския съвет да внася актуализация на бюджета. Нека да уведоми народните представители, българското общество, възнамерява ли и в какви параметри следва да се направи тази актуализация. Моля да поканите министъра на финансите Владислав Горанов да дойде и да изрази становището на Министерството на финансите по така представените законопроекти и във връзка с евентуална актуализация на бюджета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов. Ще уведомя министър Горанов за Вашето желание. Колеги, започваме с Доклад на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, госпожо Ангелова, да ни запознаете с първия Доклад. Благодаря, госпожо Ангелова. Моля, режим на гласуване за процедурата допуск.

на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-45, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18 май 2020 г. На заседание, проведено на 20 май 2020 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди гореописаните законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност. На заседанието присъстваха: от Министерството на туризма: госпожа Николина Ангелкова министър на туризма; от Министерството на финансите: госпожа Росица Велкова – заместник министър на финансите, и госпожа Мина Янкова – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика“. По постъпилите законопроекти бяха получени становища от Министерството на финансите, Министерството на туризма и Българската търговско-промишлена палата. От името на вносителите Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054 01-39, беше представен от господин Александър Сиди. Той сподели, че туристическият сектор и предприятията, заети в предоставянето на хотелиерски и ресторантьорски услуги, са сред най-засегнатите от пандемията на вируса на COVID-19. Необходимо е да се приложат мерки за стимулиране на търсенето на ресторантьорски и хотелиерски услуги, както и мерки за възстановяване на рентабилността на търговските оператори от този сектор и преодоляване на претърпените загуби. Необходимо е да се подпомогне конкурентоспособността на този сектор. С тази цел се предлага да бъде въведена намалена ставка на данъка от 9% върху добавената стойност и за предоставяните ресторантьорски услуги, в допълнение към досега прилаганата 9% ставка за настаняване, предоставяно в хотели и други подобни заведения. (Шум.) Предлага се намалената ставка да обхване и кетъринг услугите поради близкия им характер с ресторантьорските услуги. Предлага се намалената ставка, приложима за ресторантьорските и кетъринг услуги, първоначално за период от 2 години – до 31 декември 2021 г. – да бъде в размер на 5% с цел още по-бързо възстановяване на бранша и ограничаване на последиците от COVID-19. Въвеждането на намалената ставка на данъка ще позволи намаляването на цените на ресторантьорските и кетъринг услуги, ще повлияе положително на търсенето на подобни услуги за периода след приключване на пандемията с вируса, ще позволи по-бързо възстановяване на рентабилността на предприятията от сектора, ще ограничи допълнителни загуби в сектора и предотврати евентуални фалити и ще осигури повишаването на конкурентоспособността на българския туристически сектор на световния пазар и спрямо други туристически дестинации в Европейския съюз и извън него. Народният представител Йордан Цонев представи мотивите на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-40, като посочи, че целта на Законопроекта е да подпомогне семействата с малки деца. С намаляване ставката на ДДС ще се стигне до съществено понижение на цените на стоките, предназначени за деца до 3 години, и те ще станат по-достъпни за всички семейства. Мярката е мощен инструмент за подкрепа на раждаемостта и демографската политика. В резултат от приемането на законодателната инициатива по предварителни изчисления ще има спад от около 40 млн. лв. на приходите в бюджета. От името на вносителите Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054 01-42, беше представен от госпожа Полина Цанкова Христова. Тя сподели, че със законодателното предложение се създава намалена данъчна ставка от 9 на сто за всички издания на хартиен носител на книги, учебници и учебни помагала. Намаляването на данъчната ставка на данъка върху добавената стойност от 20% на 9% ще стимулира четенето по категоричен начин, както и ще подпомогне държавната социална и образователна политика. Понижаването на цената на учебниците и учебните помагала ще облекчи младите семейства и ще ги стимулира да закупуват повече учебни пособия поради по-достъпната им цена. По този начин неминуемо ще се повиши качеството на образованието на населението. (Шум.) Предлага се също и намаляване на данъчната ставка за използване на фитнес центровете и спортните зали, като по този начин услугите, предлагани от фитнесите и спортните зали, предлагащи групови спортни дейности, ще бъдат по-достъпни за гражданите. Ще се стимулира спортната активност, която е пряко свързана с укрепване на здравето на хората и по този начин косвено ще бъдат намалени разходите за здравеопазване. (Шум.) Народният представител Тома Биков представи мотивите на Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43. С предложението за промяна в Закона за данък върху добавената стойност се предвижда въвеждане на нова намалена ставка на данъка за ресторантьорски и кетъринг услуги в размер на 9% за ограничен период от време – до 31 декември 2021 г., с цел още по-бързо възстановяване на сектора от последиците от пандемията на вируса на COVID-19 и защита на българското производство. Предвидено е и увеличаване на минималния осигурителен праг от 610 лв. на 800 лв. за икономическата дейност чрез съответна промяна в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., като ефективна мярка за намаляване дела на сивата икономика. (Шум.) Въвежда се също намалена ставка на данъка върху добавената стойност за разпространение и продажба на художествена, научна и учебна литература. Предложението отчита технологичния напредък в цифровата икономика, като дава възможност за облагане с намалена ставка на ДДС на доставките на книги, независимо от това дали са доставяни на физически носители, или по електронен път, както и цели да се стимулира потреблението на стоки с положителни външни въздействия. (Шум.) Регламентирана е също така възможност за лекари и медицински специалисти от лечебните заведения, на служителите от регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Агенцията за социално подпомагане и Националното тол управление, които пряко осъществяват дейности, свързани с борба и превенция на разпространението на COVID-19, да се осигурят ваучери за настаняване за не по-малко от 7 дни в размер на 210 лв. в обекти на дружества, които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт, в болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собственост на държавата, и в почивните бази на министерствата и ведомствата, по списък определен от Министерския съвет. От името на вносителите Законопроектът за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-44, беше представен от господин Валери Симеонов. Посочи се, че пандемията от коронавирус се отразява крайно негативно на икономическото развитие на страната, като безспорно най-засегнатият отрасъл е туризмът. Считат, че изключително подпомагаща мярка за ресторантьорския бранш и туроператорите е намаляване на ставката на ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги, както и на общи туристически услуги по смисъла на чл. 136, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност от 20 на 9% за периода до 31 декември 2021 г. Като положителен ефект от направената промяна се очаква повече прозрачност на приходите в ресторантьорския бранш, което евентуално да компенсира намалението на бюджетните приходи за периода с 255 млн. лв. За пряко подпомагане на лекари и медицински специалисти в лечебните заведения, независимо от формата на собственост, на служители на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Центърът за заразни и паразитни болести, Националният център по трансфузионна хематология, регионалните центрове по трансфузионна хематология, както и служителите от регионалните здравноосигурителни каси, които са командировани в регионалните здравни инспекции, здравните медиатори по чл. 29, ал. 2 от Закона за здравето, както и на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, които бяха и са на първа линия в борбата с коронавирусната инфекция, се предлага да могат да получават ваучери за настаняване в туристически обекти за не по-малко от седем дни. Предвижданите ваучери да бъдат на стойност 210 лв. и да могат да се използват единствено за вътрешен туризъм, като срокът им на валидност да бъде до 31 декември 2021 г. По този начин ще бъде обхванат не само летният туристически сезон тази година, но и зимният и летният сезони през 2021 г. Предлага се също така ваучери да се осигуряват и на служителите на Министерството на отбраната, Агенцията за социално подпомагане и Националното тол управление, които пряко осъществяват дейности, свързани с борба и превенция на разпространението на COVID-19. Народният представител Румен Гечев представи мотивите на Законопроект за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 054-01-45. Законопроектът предвижда намаляване на 9% на ставката на данъка върху добавената стойност за храните, лекарствените продукти, включени в позитивния списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Националната здравноосигурителна каса и за медицинските изделия. Намалението на данъчната ставка за храните ще направи по-евтини основните хранителни продукти. В същото време ще бъде насърчена българската хранително-вкусова промишленост. Това намаление ще се отрази благоприятно, особено на хората с ниски доходи, оставяйки им над 1 млрд. лв. за потребление. По отношение на лекарствата – намаляването от 20% на 9% на ставката на ДДС за лекарствата ще даде повече възможности за въздействие в областта на лекарствената политика. Пациентите в България плащат твърде много за своя сметка. Тези данни са посочени и в Доклад на Световната банка – делът на фармацевтичните разходи у нас достига 38% при 25% средно за Що се отнася до бюджетния ефект – приходите в бюджета от ДДС върху лекарствата ще бъдат по-малки, но и бюджетните разходи за лекарствени политики ще бъдат по-малки, тоест нетният ефект ще бъде по-близко до

– 742 млн. лв. от храни и 374 млн. лв. от лекарствата. Положителният ефект се изразява в три направления: първо, намаление на бюджетните разходи за лекарства, второ, увеличение на бюджетните приходи в резултат на по-големия търговски оборот трето, свиване на сивия сектор и увеличение на данъчните постъпления. Този позитивен ефект е около 450 млн. лв. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 2 гласа „за“, без „против“ и 16 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-39, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 4 май 2020 г.;

12 гласа „за“, без „против“ и 3 гласа „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност,

внесен от Боряна Георгиева и Полина Цанкова на 15 май 2020 г. и Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 21 май 2020 г., бяха разгледани Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-42, внесен от Боряна Георгиева и Полина Цанкова-Христова на 15 май 2020 г., и Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. В заседанието участваха: от Министерството на културата – Румен Димитров – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Донка Нейкова – главен юрисконсулт; от Асоциация „Българска книга“ – Велизара Добрева – председател. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-42, от името на вносителите беше представен от госпожа Боряна Георгиева. С него се предлага данъчната ставка за доставка на книги, учебници и учебни помагала в хартиено издание да бъде намалена в размер на 9 на сто. Според вносителите намаляването на данъчната ставка на данъка върху добавената стойност от 20% на 9% ще стимулира четенето. Намаляването на данъка ще доведе до намаляване на цената на дребно и ще повиши покупателната възможност. Промяната е в помощ и на българската библиотечна система, ще насърчи българската издателска индустрия да се развива конкурентно на европейската. Намаляването на данъчната ставка за учебници и учебни помагала ще подпомогне социалната и образователната политика, понижаването на цената им ще стимулира да се закупуват повече учебни пособия. С този законопроект се предлага и намаляване на данъчната ставка за ползване на услугите във фитнес центрове и спортни зали, свързани с физически упражнения и спорт в размер на 9 на сто. Това ще направи тези услуги по-достъпни за гражданите, ще стимулира спортната активност, която е пряко свързана с укрепването на здравето на хората. Косвено това ще доведе до намаляване на разходите за здравеопазване, като се насърчи населението да спортува активно и се повиши потребяването на този тип услуги. Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, от името на вносителите беше представен от господин Евгени Будинов. С този законопроект се предвижда въвеждане на нова намалена ставка на данъка за ресторантьорски и кетъринг услуги в размер на 9 на сто, за ограничен период от време от г. до 31 декември 2021 г. Целта е още по-бързо възстановяване на сектора от последиците от пандемията на вируса на COVID-19 и защита на българското производство. Предлага се да бъде намалена в размер на 9 на сто ставката на данъка върху добавената стойност за разпространение и продажба на художествена, научна и учебна литература. Предложението отчита и технологичния напредък в цифровата икономика, като дава възможност за облагане с намалена ставка на данъка на добавената стойност на доставките на книги, независимо от това дали са доставяни на физически носители, или по електронен път. Цели се да бъде стимулирано потреблението на стоки с положителни външни въздействия. Със Заключителните разпоредби на Законопроекта се изменя Закона за бюджета на държаното обществено осигуряване, като се увеличава минималният осигурителен праг от 610 лв. на 800 лв. Това е мярка за намаляване дела на сивата икономика и повишаване на приходите от задължителни осигурителни вноски, както и приходите от данъци върху доходите на физическите лица. Последната промяна регламентира осигуряването и ползването на ваучери за настаняване с номинална стойност от 210 лв. Участие по време на дискусията взеха народните представители Вежди Рашидов, Красимир Велчев, Анастас Попдимитров, Велислава Кръстева, Емилия Милкова, Чавдар Велинов, Евгени Будинов, Лъчезар Иванов и Мария Цветкова. Със свое становище Министерството на културата подкрепя Законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Красимир Ципов и група народни представители. След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 1 глас „за“, без „против“ и 14 гласа „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-42, внесен от Боряна Георгиева и Полина Цанкова-Христова на 15 май 2020 г.; с 12 гласа „за“, без „против“ и 3 гласа „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Милкова. Следва Докладът на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Заповядайте, господин Ченчев.

„ДОКЛАД Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 20 май 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-42, внесен от Боряна Любенова Георгиева и Полина Христова на 15 май 2020 г. На заседанието присъстваха господин Красен Кралев – министър на младежта и спорта, господин Асен Марков – главен секретар, и господин Радостин Любомиров – главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Боряна Георгиева, която посочи, че приоритетите на тази законодателна инициатива са свързани с намаляване на данъчната ставка за данъка върху добавената стойност от 20% на 9% за печатни издания на книги, учебници и учебни помагала, както и за използване на услугите, предлагани от фитнес центрове и спортни зали. Според вносителя намаляването на данъка върху добавената стойност ще се отрази положително върху бюджета на българското население и ще повиши покупателната му възможност при закупуването на учебни пособия и книги. С предложението за намаляване на данъчната ставка за използване на фитнес центрове и спортни зали вносителят цели груповите спортни дейности да бъдат по-достъпни за гражданите, което ще стимулира спортната активност на населението. По този начин косвено ще бъдат намалени разходите за здравеопазване и ще се повиши потреблението на този вид услуги. Ефектът от настоящата законодателна промяна ще подпомогне държавната, социалната и образователната политика в Република България и е в съответствие с последователната държавна политика за превенция за образованието и здравето на гражданите. Господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта, изрази несъгласие с предлаганата промяна. Той счита, че ако народните представители вземат решение за намаляване на ставката по Закона за добавената стойност, това трябва да се отнася за всички спортни услуги по смисъла на Закона. В последващата дискусия взеха отношение народните представители Иван Ченчев, Христо Проданов и Славчо Атанасов. Господин Ченчев и господин Проданов изразиха резерви по така предложения законопроект.

предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-42,

и господин Радостин Любомиров – главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Севим Али. В своето изложение господин Али обясни, че извънредните мерки, свързани със заразата от коронавирус имат тежки икономически последствия за цялото общество. Пандемията се отразява крайно негативно на икономическото развитие на страната. Въведените противоепидемични мерки са довели до затварянето и преустановяването на дейността на множество туристически обекти. За преодоляване на икономическите загуби в този сектор депутатите от „Движението за права и свободи“ предлагат законодателни промени, свързани с намаляване на данъка върху добавената стойност за настаняването в хотели и подобни заведения, ваканционното настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани. С предложението за детски храни, предназначени за деца до 3 години и детски фармацевтични продукти, включително памперси, ще се стигне до съществено понижаване на цените на стоките, предназначени за деца до 3 години. Вносителят смята, че тази мярка е мощен инструмент за подкрепа на раждаемостта и демографската политика, както и подкрепа на българските домакинства, които изпитват все по-сериозни финансови трудности. Настоящият законопроект има за цел да подпомогне семействата с малки деца. Вносителят отчита, че в резултат на приемането на тази законодателна инициатива по предварителни изчисления ще има спад от около 40 млн. лв. за приходите в бюджета.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 20 май 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. На заседанието присъства Деница Сачева – министър на труда и социалната политика; от Министерството на труда и социалната политика – Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, и Петя Малакова; от Министерството на финансите – Людмила Петкова, директор на дирекция „Данъчна политика“. Законопроектът беше представен от народния представител Красимир Ципов. Предложението за промяна в Закона за данъка върху добавената стойност предвижда въвеждане на нова намалена ставка на данъка за ресторантьорски и кетъринг услуги в размер на 9%, за ограничен период от време – до 31 декември 2021 г., с цел още по-бързо възстановяване на сектора от последиците от пандемията на вируса на COVID-19 и защита на българското производство. Предложението е изготвено в съответствие с Директива 2018/1713 на Съвета от 6 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2006/112/EO и предвижда и въвеждане на намалена ставка на данък върху добавената стойност за разпространение и продажба на художествена, научна и учебна литература. Въвеждането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност ще доведе до намаляване на бюджетните приходи за предвидения период на действие 1 юли 2020 г. – 31 декември 2021 г. общо в размер на 275 млн. лв., както следва:

и повишаване на приходите от задължителни осигурителни вноски, като и приходите от данъци върху доходите на физическите лица. Едновременно с това предложената мярка има социален ефект за работниците, тъй като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 на лекари и медицински специалисти в лечебните заведения, независимо от формата на собственост, и на служители на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Националния център по заразни и паразитни болести, Министерството на вътрешните тол управление, които пряко осъществяват дейности, свързани с борба и превенция на разпространението на COVID-19. Ваучерите за настаняване са с номинална стойност 210 лв. Те ще може да се ползват еднократно само от вписаните в тях лица за заплащане на почивка с продължителност не по-малко от 7 дни в обекти на дружествата, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт, в болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собственост на държавата, и в почивните бази на министерствата и ведомствата – по списък, приет от Министерския съвет. Лицата, които имат право да получат ваучери за настаняване, се определят съответно от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на отбраната или оправомощени от тях лица. Стойността на ваучерите не се облага с данъци и върху нея не се дължат задължителни осигурителни вноски. В Комисията бяха получени становищата на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията за социално подпомагане. В становището на Министерството на финансите се посочват изчерпателно аргументите, които са дали основание Законопроектът да не бъде подкрепен. Аргументите са свързани с това, че приемането на Законопроекта ще доведе до отрицателен ефект върху бюджетните приходи, ще се увеличи административната тежест и разходите на бизнеса, ще се увеличи рискът от данъчни измами, ще се намали ефективността на данъчната система, няма да се постигнат убедителни социални и икономически цели и др. Министър Деница Сачева представи становището на Министерството на труда и социалната политика. Тя посочи, че Законопроектът се подкрепя от Министерството, но има нужда да бъдат конкретизирани някои от текстовете, а други допълнени. С такива промени Законопроектът ще стане по-ефективен. От подкрепят Законопроекта. В проведената дискусия взеха участие народните представители Виолета Желева, Светлана Ангелова, Ерол Мехмед, Румен Генов, Милко Недялков, Хасан Адемов, Калин Поповски, Надя Клисурска, Георги Гьоков, Николай Сираков. Бяха зададени многобройни въпроси и получени отговори от вносителите и представителите на Министерството на финансите. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 6

Законопроектът предвижда намаляване ставката на данъка върху добавената стойност на храните, лекарствените продукти, включени в позитивния списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и медицинските изделия на 9%. Намалението на данъчната ставка за храните ще направи по-евтини основните хранителни продукти. В същото време ще бъде насърчена българската хранително-вкусова промишленост. Независимо от номиналното увеличение на доходите на населението, вътрешното потребление не е достатъчно да даде тласък на родното производство в хранителния сектор. По данни на Националния статистически институт средното потребление на човек от населението слабо намалява през последните десет години, което означава, че дефектите на пазара на хранителни продукти не само не са преодолени, но и засилени. От друга страна, пандемията от COVID-19, пред която сме изправени, доведе до свиване на потреблението на храни поради загубата на работни места и доходи в голяма част от населението. Мерките за справяне с пандемията водят до увеличаване на разходите на производителите, което също е фактор за намаляване на потреблението. На фона на ниското търсене увеличението на себестойността в хранително-вкусовата промишленост допълнително свива търговските обороти. Съществува обективна реалност да се съкращават производства и да се утежни финансовото състояние на цели сектори, свързани с производството, преработката и търговията с храни. Рискуваме не само да загубим пазари, но и редица традиционно български храни да бъдат изместени от вносни такива, при това на много по-високи цени. Намалението на ставката на ДДС върху храните не само ще забави темпа на нарастване на цените но и ще направи хранително-вкусовата и преработвателната индустрия по-атрактивна за инвеститорите, ще стимулира българските производители да търсят нови технологии и да произвеждат продукти с по-висока добавена стойност, вместо да изнасят суровини, ще направи продукцията в тези сектори по-конкурентоспособна, което ще създаде предпоставки за разкриване на нови работни места, особено в земеделските, високопланинските и обезлюдените райони. По отношение на лекарствата следва да се отбележи, че техните цени в България са на едни от най-високите нива. Намаляването от 20% на 9% на ставката за ДДС за лекарствата ще даде повече възможности за въздействие в областта на лекарствената политика. Цените за свободна продажба в аптеките често са почти равни на това, което пациентът трябва да плати след частичната отстъпка – реимбурсиране, която се поема от НЗОК. В България пациентите плащат твърде много за своя сметка. Делът на фармацевтичните разходи у нас достига 38% при 25% средно за Европейския съюз – данни от доклад на Световната банка, това е за сметка на болничната и извънболничната помощ. С диференциране на ставките по ДДС бюджетните приходи намаляват в краткосрочен период. В дългосрочен период те имат потенциала да нарастват благодарение на увеличаващите се търговски обороти.

Положителният ефект се изразява в три направления: първо, намаление на бюджетните разходи за лекарства, второ, увеличение на бюджетните приходи в резултат на по-големия търговски оборот и трето, свиване на сивия сектор и увеличение на данъчните постъпления. Този позитивен ефект е около 450 млн. лв. Към Законопроекта е приложен формуляр за предварителна оценка на въздействието. Получено е становище от Министерството на финансите. Позицията, която отразява институцията, е следната: въвеждането на намалена ставка на ДДС за храни и лекарства от позитивния списък не е подходящ инструмент за постигане на икономически, социални и други на държавна политика. Тази мярка не намалява разходите за потребителите, данъкът върху добавената стойност е основен източник на приходи в държавния бюджет и въвеждането на намалена ставка на ДДС за стоките и услугите посочени в Законопроекта ще доведе до намаление на бюджетните приходи, което поставя въпроса за тяхното компенсиране. Въвеждането на намалена ставка за определени стоки води до трудности за данъчно задължените лица при третирането и прилагането им. Категориите стоки, предвидени в приложението – хранителни продукти, лекарства, които НЗОК заплаща, медицински храни, не са ясно дефинирани, като са само определена част от група стоки. Това ще доведе до нарушаване на принципа на фискална неутралност, тоест да не се облагат сходни стоки и услуги с различна ставка на ДДС и да не нарушават конкуренцията. В дебата взеха участие народните представители доктор Хасан Адемов, доктор Калин Поповски, Виолета Желева, Светлана Ангелова, Ерол Мехмед, Румен Генов, Милко Недялков, Надя Клисурска, Георги Гьоков.

На свое заседание, проведено на 20 май 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-44, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – господин Данаил Кирилов – министър, и от Министерството на финансите – госпожа Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“, и госпожа Екатерина Тархова – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“. Законопроектът беше представен от господин Митев, който посочи, че с него се въвежда намалена ставка на данъка върху добавената стойност за ресторантьорски и кетъринг услуги, както и за общи туристически услуги по смисъла на чл. 136, ал. 1 в размер на 9 на сто, за период от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г., с цел по бързо възстановяване на сектора от последиците от пандемията на вируса на COVID-19 и защита на българското производство. Той допълни, че се въвеждат ваучери за настаняване с номинална стойност 210 лв. на лекарите и медицинските специалисти в лечебните заведения, на служителите на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Националния център по заразни и паразитни болести, центровете по трансфузионна хематология, служителите от регионалните здравноосигурителни каси, които са командировани в регионалните здравни инспекции, здравните медиатори по чл. 29, ал. 2 от Закона за здравето, държавни служители от Министерството на вътрешните работи, полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението, Министерството на отбраната, Агенцията за социално подпомагане и Националното тол управление, които пряко осъществяват дейности, свързани с борба и превенция на разпространението на COVID-19. Създава се възможност лицата, които са получили ваучери за настаняване, да ги ползват в срок до 30 декември 2021 г. С въвеждането на предложението се цели и подпомагане на туристическия сектор. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 2 гласа „за“, без „против“ и 17 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-44, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 15 май 2020 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Илиева. Госпожо Събева, заповядайте за втория Доклад. Колеги, моля да си сложите маските, следващия път ще посочвам поименно!

Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, 054-01-43, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. На свое заседание, проведено на 20 май 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – господин Данаил Кирилов – министър, и от Министерството на финансите – госпожа Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“, и госпожа Екатерина Тархова – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“. Законопроектът беше представен от госпожа Иванова-Събева, която посочи, че с него се въвежда нова намалена ставка на данъка за ресторантьорските и кетъринг услуги в размер на 9 на сто, за ограничен период от време до 31 до 31 декември 2021 г., с цел по-бързо възстановяване на сектора от последиците от пандемията на вируса на COVID-19 и защита на българското производство. Предвижда се и намаляване на ставката на данъка върху добавената стойност за разпространение и продажба на художествена, научна и учебна литература в съответствие с Директива (ЕС)

Тя допълни, че се предоставя възможност за облагане с намалена ставка на ДДС на доставките на книги на физически носители или по електронен път с цел стимулиране потреблението на стоки. Със Законопроекта се отчита, че въвеждането на намалена ставка на ДДС би довело до намаляване на бюджетните приходи за предвидения период на действие 1 юли 2020 г. – 31 декември 2021 г. общо в размер на 275 млн. лв., при ресторантьорските и кетъринг услуги – загуби в размер на 255 млн. лв., като при доставката на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете общата загуба за посочения период е в размер на 20 млн. лв. Госпожа Иванова-Събева отбеляза, че предлаганата промяна в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за увеличаване на минималния осигурителен праг от 610 лв. на 800 лв. представлява ефективна мярка за намаляване дела на сивата икономика и повишаване на приходите от задължителни осигурителни вноски, както и приходите от данъци върху доходите на физическите лица. Осигуряват се ваучери за настаняване с номинална стойност 210 лв. на лекари и медицински специалисти в лечебните заведения, и на служители на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Националния център по заразни и паразитни болести, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Агенцията за социално подпомагане и Националното тол управление, които пряко осъществяват дейности, свързани с борба и превенция на разпространението на COVID-19. Създава се възможност лицата, които са получили ваучери за настаняване, да ги ползват в срок до 30 ноември 2021 г. В дискусията взеха участие народните представители Явор Божанков и Красимир Ципов. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да бъда максимално кратък. Преди повече от две седмици внесохме този законопроект като част от изпълнение на пакета от антикризисни мерки, които ВМРО публикува още на 25 март. Факт е, че кризата удари различно различните браншове и най-потърпевши в това отношение бяха транспортът, земеделието и туризмът, като в сектор „Туризъм“ имахме и пълна забрана за осъществяване на дейност в продължение на повече от два месеца. Към настоящия момент все още не всички забрани са вдигнати. По инициатива на вицепремиера Красимир Каракачанов тогава бяха предприети предприети ред мерки в посока подкрепа на земеделието. Помните и натиска върху търговските вериги за допълнително закупуване на български стоки и ред облекчения на земеделците – безлихвено кредитиране. В момента тече съгласуването на една хоризонтална мярка, която да позволи зеленчукопроизводството да бъде допълнително подкрепено. В сектор „Туризъм“ ние предложихме три основни мерки и, разбира се, доста второстепенни, чиято цел беше действително да рестартират този сектор, който действително се оказа най потърпевшият. На първо място, това беше подкрепата за чартърните полети, която благодарение на волята на Народното събрание вече е законодателен факт, и смятаме, че ще има един съществен принос за възстановяване на сектора и това всъщност е първата пряка подкрепа на държавата за сектор „Туризъм“ през последните десетилетия. Втората голяма идея, която лансирахме, беше за ваучерите за почивка, която трябваше да ангажира един ресурс в размер между 4 и 500 млн. лв. и да осигури на всеки работещ и учащ ваучер за достъп до нашите курорти. За съжаление, тази идея не получи подкрепа. В един от настоящите законопроекти, които виждаме, ще има нейната частична реализация, но вече с фокус не толкова върху подкрепа на туристическия бранш, колкото за подкрепа на хората, които са на първа линия в борбата с COVID-19. Третата голяма идея беше всъщност намаляването на ДДС –нещото, за което говорим в момента и което ще дискутираме занапред. Факт е, че Данъкът върху добавената стойност е намален, но само върху част от туристическите услуги. Реално най-потърпевшите – заведенията на ресторантьорите, които бяха затворени, не попадат в обхвата на намаленото ДДС. Въпреки многократните дискусии в рамките на Коалиционния съвет в първоначалния етап на тази идея ние не получихме подкрепа и затова внесохме този законопроект по начина, по който го виждаха самите засегнати от кризата период от година и половина, в който имаме намалено ДДС на 5% и 9%-но ДДС като цяло, като постоянна мярка, за да уеднаквим ставките за хотелиери и ресторантьори. Естествено, тук говорим не просто за подкрепа, но и за изсветляване. Тези два основни мотива на нашия законопроект не трябва да се разделят един от друг. Факт е, че по една или друга причина, най-вече заради неравностойната конкуренция със съседните на практика държави, нашият туристически бранш често остава в сивия сектор или поне една част от него остава в сивия сектор. Изравнявайки тази преференциална ставка от 9% и в двата основни сектора на туристическия бранш, се опитваме да се опитваме да компенсираме не само пропуснатите ползи за тези месеци, в които беше затворен бизнесът, но го правим конкурентоспособен. За това трябва всички да държим сметка. Тази мярка е в подкрепа именно на запазване на работни места и на повишаване на доходите в този сектор. Тя не е социална, тя е мярка в посока на запазване на икономическия растеж в България или поне на минимизиране на щетите върху него. Факт е, че в последвалите дебати в рамките на Коалицията и в последвалия обществен дебат ние стигнахме до едно друго решение, което е материализирано в Законопроекта, внесен от господин Ципов и подкрепен от всички нас. Там говорим за временна мярка, но за ВМРО тази временна мярка трябва да стане постоянна, след като докаже своята ефективност, защото ние продължаваме да твърдим, че на база на повишени осигурителни вноски и на база на повишена събираемост ще бъде много скоро доказано, не в тази година, която, разбира се, е кризисна, но в следващата, че всъщност за фиска няма да има щети. Напротив, бихме могли да реализираме допълнителни приходи. Така че обикновено в края на подобно представяне има призив да бъде подкрепен настоящият законопроект. Аз няма да отправя такъв, смятам, че Законопроектът на господин Ципов, който всички сме подкрепили и подписали, ще свърши тази задача, която сме си поставили като първа.

защото се касае за важни изменения в данъчен закон, касаещи бюджета, касаещ бюджета в крайна сметка на изпълнителната власт. Министърът на финансите все още не е тук. Надяваме се, може би да не е подал оставка – ако е така, кажете на народните представители. Ако пък не е така и изпитва някакво неудобство да е тук, ние настояваме заместник-министърът на финансите, който е тук, в залата, допуснахме го, да представи официално становището на Министерството на финансите. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. За съжаление, министър Горанов не може да присъства, защото има предварително поети ангажименти. Осигурено е присъствието на заместник-министър Велкова. Да, имаше допуск, но в момента не я виждам в залата. Становище на вносител за Законопроекта, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители. Господин Цонев, Вие ли ще направите изложението? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Със Законопроекта, който сме внесли, продължаваме политиката, която миналата година започнахме да налагаме за някои от секторите да се правят данъчни облекчения през данък добавена стойност. Разбира се, съвсем обмислено и съвсем внимателно във връзка с кризата, и във връзка с демографската криза предлагаме да се намали ставката на 9% за ДДС за детски продукти от фармацията, храните и някои други продукти като памперси например за деца до 3 години. Разбира се, в хода на дискусията стана ясно – аз го казах при представянето на Законопроект, сега ще го кажа и в зала, ние сме наясно, че трябва доста по-прецизно да се класифицира точно кои групи стоки ще попаднат с тази намалена ставка, за да няма злоупотреби, да няма неясноти.

заповядайте, госпожо Георгиева. Благодаря Ви, госпожо Председател. Двете наши предложения за намаляване на ставката на ДДС засягат образоваността и физическото здраве на българите. Във всички държави членки, с изключение на България и Дания, данъчната ставка за книги и учебници е намалена поне наполовина спрямо обичайната. В много държави в Европейския съюз и извън него дори няма такава ставка за тези изделия. От 20 години се говори за намаляване на ДДС за книгите и в крайна сметка никой нищо не е направил досега. За учебниците е ясно. Това е категорична подкрепа за семействата с ученици и в крайна сметка е един много добър знак на Народното събрание преди 24 май. Предложението ни за намаляване на ставката важи и за спортни зали, спортни центрове и всички места, свързани с физически упражнения и спорт. Това е мярка в подкрепа на тези бизнеси, защото след хотелите и ресторантите те са най-пострадали от кризата. От друга страна, знаем, че там са младите хора със здравословен начин на живот. Мярката ще стимулира повече хора да спортуват и да се грижат да имат силна имунна система. В този смисъл предложението е част от превенцията за здравето на българите. Също така смятаме, че е мярка, която ще работи и за намаляване на агресията.

Становище на вносител – уважаеми господин Ципов, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предложението, което направихме с колегите народни представители за промяна в Закона за данъка върху добавената стойност, предвижда въвеждане на нова намалена ставка на данъка за ресторантьорски и кетъринг услуги в размер на 9%. Нашето предложение е това да важи за ограничен период от време от 1 юли 2020 г. до края на следващата година. Целта, която преследваме, тъй като този бранш беше затворен в буквалния смисъл на думата, с тази мярка да има възстановяване на сектора от последиците от пандемията на вируса CОVID-19, а другото предложение е в съответствие с актове на Европейския съюз, като Директива 2018/1713 на Съвета от 6 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО. Това предложение предвижда въвеждане на намалена ставка на данък върху добавената стойност за разпространение и продажба на художествена, научна и учебна литература. Въвеждането на намалена ставка на ДДС в

При доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете за периода за тази година – от юли до декември, очакваната загуба в размер на 7 млн. а за 2021 г. – 13 млн. лв. Предлагаме също така и промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и преодоляване на последиците от него. Смятаме, че с въвеждането на тези ваучери ще дадем възможност на всички служители, които участваха в

да ползват такъв тип услуги. Индикативният общ брой на леглата в обектите на дружества е някъде около 15 000. Оценката за максималния брой на потенциалните правоимащи лица е около 70 000. При допускане, че всички правоимащи лица ще се възползват от правото си на ваучер, с който се предлагаме да се въведе в Закона, за почивка със семействата си, би могло да се прогнозира, че средно ще почиват около 210 000 В заключение, искам да се обърна към народните представители и да призова да бъде подкрепен този законопроект. Да, той е временна мярка. Да, има негативно принципно становище на Министерството на финансите, но това становище е експертно становище. Нашето предложение е вследствие на политическо решение. Отново обръщам внимание, че става дума за временна мярка за намаляване на данъчната ставка на 9%,

от опита за реализация на поредица от мерки, които бяха предложени още на 27 април с промени в Закона за извънредното положение. Те бяха в общи линии, най-общо казано, пет такива предложения. Три от тях бяха приети в Закона за здравето, който който вече обсъдихме и приехме. Това беше удължаване на срока за изплащане на туристическите пакети от туроператорските фирми на една година. Това беше срокът на удължаване

Всъщност, извинете – не на всички Вас, на колегите от ГЕРБ и на някои други представители. Това беше и приемането на на мярката за намаляване на стойността на плажните съоръжения и пособия – чадъри и шезлонги, за които смятаме и продължаваме да мислим, че ще бъде много сериозно облекчение и тласък за вътрешния туризъм. Там, както си спомняте, приехме решение за намаляване с над 50%, като голяма част от плажовете останаха и ще бъдат с нула стойност на чадъри, шезлонги и други плажни съоръжения.

за целия този сектор, който принудително беше поставен във фризера и дълбоко замразен с решение на държавата в продължение на два месеца. Това са ресторантьорските услуги и услугите, свързани с предоставяне на кетъринг, и развлекателните услуги. Всички тези заведения фактически бяха ограничени и на тях дейността им беше забранена – те не извършваха никаква дейност. Нормално беше да се обединим, както каза и господин Ципов – чисто политически, и да предложим на Вашето внимание намаляване на данъка, въпреки че тази мярка е в противоречие с първоначално приетата Програма за управление на коалиционното правителство на ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Но в тази първоначално приета програма, както знаете всички, никой и по никакъв начин не е предвиждал тежката пандемия, която нанесе засега за тази година много сериозни щети на туристическия бранш. Така че тук сме обединени в чл. 66, ал. 2 – по отношение на т. 1 и 2, въпреки че имахме известни дискусии, обединени сме с предложението на ГЕРБ, то е обхватно. То обхваща цялата дейност на ресторанти, кафенета, бистра, дискотеки и всички останали заведения, на които им беше забранена дейността.

дейността и на туроператорските фирми, и на туристическите агенти, тъй като те са скачени съдове с туризма в България. Те може би понесоха даже още по-тежка щета, защото парите, които са взели за туристически пакети, трябва да бъдат възстановени на на гражданите или съответно на групите, с които са сключени договори. А голяма част от тези пари вече са инвестирани в пътувания, в авиокомпании, в хотели и фактически понесоха даже по-тежки щети, тъй като те са перманентни длъжници. За разлика от ресторантите и кафетата, които просто затвориха и нямаше кога да направят задължения, освен тези, които са на кредит.

И последното предложение – това е нашата идея, която сме разработили, както казах, още в Закона за извънредното положение и за мерките, това е механизмът за предоставяне на ваучери. Целта е пак същата – държавата да бъде реален партньор на туристическия бранш, който пак повтарям, затвори силово, ударно, в рамките на един ден,

да посещават хотели, ресторанти, бази за почивка и така нататък, обекти за настаняване. Механизмът е разработен от чл. 27 до чл. 34 в нашето предложение. Искам само да спра вниманието Ви от предложението на колегите от ГЕРБ и защо всъщност се наложи да правим това предложение. Основната разлика е, че в предложението на ГЕРБ ваучери се предоставят само на държавни служители, за да посещават само държавни бази, най-общо казано. Това според нас не е правилно, даже до голяма степен е лишено от всякакъв здрав смисъл, тъй като и в момента тези държавни служители могат да посещават тези бази. Затова ние внасяме един текст, с който предлагаме тези държавни бази да бъдат – естествено, не сме против да бъдат използвани с цялото тяхно налично обезпечаване, оборудване и персонал, но това да бъде предимство при предоставянето на ваучери. Останалата част от хората, които нямат възможност да използват държавните бази, нека да имат достъп до туристическите обекти. Това е смисълът на едно такова предложение, което цели подпомагане на туристическия бранш. Иначе нищо не подпомагаме – държавата подпомага собствените си почивни бази. В този дух сме изготвили нашите предложения, като специално в чл. 27 сме се опитали да изброим тези категории държавни служители, които приоритетно трябва да имат право да се ползват от ваучерите. Това са освен предложенията, които са на основния вносител от ГЕРБ, добавили сме регионалните здравноосигурителни каси, които са командировани в регионалните здравни инспекции, защото голяма част от работещите в регионалните каси бяха командировани за борба с вируса, добавяме също медиаторите, които също понесоха тежестта на овладяването, особено в някои критични места – гета и и даваме конкретните предложения за обезпечаване на почивка в рамките на 7 дни на стойност 210 лв., която съвпада с предложението на ГЕРБ.

разпечатването им, защитата им, механизма на предоставяне, механизма на контрол, санкции на лица, които не използват или пък злоупотребяват с предоставената възможност за ваучери, и така нататък, нататък. Да използвам един факт от изказването на господин Ципов преди мен, той казва, че с предоставянето на ваучери на тези лица от първа линия от това ще се възползват 210 хиляди човека.

Добре, няма да влизаме в диалог. Това беше казано, ще се види от стенограмата. Държавните почивни бази разполагат – по моя информация – с около 15 хиляди места, така че няма как, включително и да се завъртят на няколко смени, да бъдат настанени тези хора. Предлагам и апелирам към Вас да подкрепите нашето предложение, както ние ще подкрепим всички разумни предложения на останалите колеги. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Симеонов. Становище на вносител

господин Председател, с твърдото намерение това, което ще кажа сега, да не звучи дребнаво и към Вас, и към господин Симеонов, но според мен в Правилника все пак има едни точки, които говорят за конфликта на интереси. И тъй като, според мен, поне господин Симеонов се намира в конфликт на интереси с това си изказване, беше редно според Правилника той да го обяви. За мен по-сериозният проблем в този случай… (Реплика.) Не знам дали има, той трябва да каже дали има конфликт на интереси. Аз не установявам конфликт на интереси. За мен по-сериозният проблем в случая обаче е, ако все пак го има този конфликт на интереси, че той е вносител. Това, че не го е обявил в залата, безспорно е нарушаване на Правилника, заради което се обръщам към Вас с процедура по начина на водене. Но по-смущаващите за мен в края на краищата са и двете неща, за които той говори. Защото ваучерите да важат не само за държавните, а и за частните, според мен, също в една или друга степен касае хората, които са засегнати в този бизнес. Доколкото знам, той е. Пак казвам, не знам дали е. Той трябва да каже дали е или не – може би бъркам, но и самият факт, че свалянето на ДДС-то всъщност го възползва по някакъв начин. Не казвам, че това не трябва да се прави. Казвам обаче, че конфликтът на интереси трябва да се установява. И за мен би било проблем, ако има конфликт на интереси – самият факт, че е вносител, не толкова, че не го е обявил в изказването, колкото, че като вносител това вече нарушава, според мен, правилата на парламентаризма. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кутев. Не разбрах моето място в случая. Мисля, че аз също не мога да установя конфликт на интереси и не бих могъл да подозирам. Това е работа, която господин Симеонов трябва да реши. Продължаваме със следващия законопроект. Господин Гечев, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „БСП за България“ предлага промени в Закона, които почиват на системния подход на Европейския съюз, на внимателен анализ на положителните и рисковите страни на промени в данъка данъка добавена стойност и върху ефектите на българската икономика. Ние предлагаме 9% ДДС, тоест намаление от общото 20% за групата хранителни стоки, групата лекарства с хуманитарна цел и медицински изделия, които са утвърдени в списъка и се плащат от бюджета на НЗОК. Уважаеми колеги, известно е, че бюджетната политика в дела и на бюджетни приходи е свързана с осигуряване на бюджетни приходи чрез преките и косвените данъци. Второ, този ефект е социален също при прилагането на диференциран подход на данъците за преразпределение на доходите и увеличение на покупателната способност на по-бедните. И на трето място, пресечната точка между бюджетна политика, данъчна политика, в това число диференцирани данъци, свързани със стимулирането на икономическия растеж и брутния вътрешен продукт, е съобразно, ако правителството има съответно секторна политика. Нашият подход е системен, уважаеми колеги, защото с изключение на Дания, всички страни – членки на Европейския съюз, и България, разбира се, имат изключително добре разработена диференцирана политика по отношение на ДДС

хотели и ресторантьорство, 5% за основни групи хранителни стоки; Франция – петстепенна скала, 20% общо ДДС, 10% за храни и безалкохолни напитки и така Германия също има три нива на ДДС, като е намалено ДДС-то за храни, вода, медицинско оборудване на 7%. Същото се отнася за Ирландия, за Австрия. Както казах, само две са страните – България и Дания. Но искам да Ви кажа, уважаеми колеги, че Дания е малко особена страна. Там образованието е безплатно, в това число и висшето образование, а здравеопазването фактически също е безплатно. Така че на практика България е единствената страна в Европейския съюз, която няма диференциран данък добавена стойност, няма никакви отстъпки за определени доставчици на стоки и услуги, няма никакви преференции за хора с различни доходи. Нашето предложение, освен групата на хранителни стоки, касае и групата на лекарствата и тук разликите са драматични, уважаеми колеги – например

в Швеция – 25% е ДДС, нула ДДС на лекарствата е в Швеция. Може би си задавате въпроса: е как стоят нещата в нашите посестрими – бившите соцстрани? Ето как стоят: в Чехия – 21% ДДС, диференциран данък 10% за лекарствата; в Естония – 20% ДДС, 9% за лекарствата; в Унгария – 27% ДДС, най-високото, 5% за лекарствата; Латвия – 21 на 12; Литва – 21 на 5%; Полша – 23%, 8% за лекарствата; Румъния – 19% ДДС, 9% за лекарствата; Словакия – 20% ДДС, 10% за лекарствата. Изводът, уважаеми колеги, ние от „БСП за България“ предлагаме нашият подход в ДДС да бъде такъв, че да не сме единствената страна в Европейския съюз, където лекарствата се продават със същото ДДС, каквото е за алкохола, каквото е за другите евтини или по-скъпи хранителни стоки, каквото е за облеклото и така нататък, тоест ние искаме да решим тук социални, икономически и здравни проблеми. Освен това, уважаеми колеги, ние направихме сравнителен анализ и нашите разчети показват, да, в краткосрочен период диференциацията на данък добавена стойност при нашето предложение означава намаление на бюджетните постъпления с милиард и 116 млн. лв., в това число 742 млн. лв. от хранителни стоки и 374 млн. лв. от лекарства и медицинско оборудване, обаче позитивният ефект е около 450 млн. лв. и позитивните ефекти от диференциацията на ДДС в конкретни условия, нашите разчети показват следното. Първо, намаление на бюджетните разходи за лекарства, което означава, уважаеми колеги, че със стотици милиони намаляват разходите на НЗОК за купуване на лекарства в частта „Покриването на ДДС“. Това означава две неща: първо, че ще намалеят бюджетните разходи за НЗОК и, второ, ако не намалеят със същата степен, НЗОК ще разполага с повече средства за здравни грижи. На второ място, намаляването на ДДС намалява цените на тези стоки или задържа тяхното увеличение, което води до повишение на търсенето на тези стоки, респективно до увеличение на оборота. И даже при по-ниско ДДС, при увеличен оборот на съответната група стоки води до по-големи бюджетни постъпления. На трето място, свиване на сивия сектор и увеличение на данъчните постъпления. Този ефект, който ние сме изчислили от тези първи три фактора, е 450 млн. лв.

С намалението на разходите на домакинствата за хранителни стоки и лекарства ние ще излезем от тази непрестижна първа позиция, където около 60% от приходите на българите отиват за купуване на храна. На пето място, винаги се прилага антициклична политика, особено сега при очертаваща се, задълбочаваща се икономическа криза, тъй като намалението на брутния вътрешен продукт – не според нас, а според Европейската комисия, ще бъде не три, а към 10%. И винаги, когато икономиките навлизат в икономическа криза, независимо от какво е предизвикана тя, правителствата са задължени да предприемат антициклични мерки, в това число и с диференциация на данъка. В заключение, уважаеми колеги, искам да подчертая, че ние предлагаме нещо, което отразява Вашето предложение. В предложенията на останалите парламентарни групи предлагате намалението на ДДС не на групи стоки, а на определени дейности. Искам да подчертая в интерес на истината, че такова намаление на тези дейности има във всички страни – членки на Европейския съюз. Това е вярно, то не бива да бъде отричано, но никъде в Европейския съюз, уважаеми колеги, няма само за отделна дейност, има за групи стоки. Тоест подходът е системен и касае цялата икономика. Иначе с Вашето решение, ако Вие го подкрепите, което е включено в нашия системен подход, но ако остане само Вашето предложение, Вие всъщност вкарвате в конфликти отделните сектори на българската икономика и не се съмнявайте, че това ще породи огромно социално и политическо напрежение, но отговорността си е Ваша. На второ място, имайте предвид, че ние предлагаме постоянна диференциация на ДДС, а не диференциация, както някои колеги предлагат, само за няколко месеца или за една година. Уважаеми колеги, до момента – изслушайте – никъде не е прилагана такава политика с временна диференциация на ДДС за няколко месеца или една година. Такава политика на иди ми-дойди ми с ДДС няма да приеме никое разумно правителство, а най-малко министърът на финансите, няма защо да извеждате аргументи за няколко месеца. Ако тази система работи, тя трябва да остане да работи, иначе се внася хаос в цялата данъчна система. В заключение, имайки предвид и особеностите на тази криза, „БСП за България“ е последователна. Ние може би за пети или шести път внасяме това предложение за прилагането на широката европейска практика в България при внимателни разчети, диференцирано ДДС, което ще спомогне и за решението на един друг много специфичен български проблем – България е единствената страна в Европейския съюз, където бюджетът разчита единствено и основно на косвените данъци, а не на преките данъци, както е във всички други останали страни – членки на Европейския съюз. Ние можем да използваме предизвикателствата на тази криза, ако ни подкрепите, за да решим както временни проблеми на тази криза, така и структурни проблеми на данъчното законодателство на Република България. Призовавам Ви да подкрепите нашето предложение – то е системно, то е европейско, то включва дейностите, които Вие предлагате, и гласувайки за него, всъщност Вие ще реализирате и своите намерения,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

Колеги, предлагам да удължим работното време до приключване на дебатите и гласуването на точката по дневния ред, която разглеждаме в момента, а след това да започне контролът, който е предвиден за днес. Да, сега вече е ясно. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение…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

по дневния ред. Разбира се, можем да направим и извънредно заседание, ако трябва да се гласуват законите, но нека да имаме. И не отнемайте правото на опозицията на парламентарен контрол! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев.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

съвпаднаха с едно от големите изпитания за човечеството в нашето съвремие – пандемията COVID-19, и последвалото извънредно положение. Религиите са ни с послание от Всевишния не за да налагат на света политически, икономически или социални модели, а за да дадат модели на поведение, сведени ни чрез свещените книги и напътствията на божиите пратеници за улеснение на следващите ги поколения в трудните ситуации и ежедневните изпитания. Следвайки високата чувствителност и грижата за живота и общественото здраве като основни постулати в религиите, ръководствата на основните вероизповедания у нас и техните свещенослужители проявиха висока степен на зрялост и отговорност в условия на извънредна ситуация. Бяха взети трудни решения – да бъдат ограничени основни традиционни и канонични задължения при изпълнение на религиозните служби, особено имайки предвид и все още живите спомени за религиозните и етнокултурните забрани от тоталитарния режим. Такива са литургията при християните и ежедневните празнични и петъчни колективни молитви при мюсюлманите, традиционните вечери ифтар и нощните колективни молитви и проповеди в последните 10 дни на месец Рамазан. В тези дни на изпитания за хората в България и по света ние, народните представители от „Движението за права и свободи“, изказваме благодарност към всички вярващи за духовните лишения и сложните религиозни изпитания, на които бяха подложени вследствие на пандемията, и проявената отговорност и съпричастност, водени от основните принципи, залегнали в религиите. Тази година свещеният месец Рамазан беше много по-различен. По време на тази криза ислямските ценности, като състрадание, благодарност, щедрост и благородство отекват по-силно от всякога. Месец Рамазан, който е време за милосърдие и духовно съзерцание, ни напомня да поставяме нуждите на другите пред собствените. Уважаеми мюсюлмани, от името на председателя и на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ пожелавам благословени и спокойни последни дни на месец Рамазан и щедър на блага и пълен с упование празничен Байрям! Нека молитвите Ви бъдат приети, нека крепкото здраве, сплотеността и закрилата в семействата и обществото ни, духовната удовлетвореност, мирът и берекетът са само част от наградите от Всевишния за Вас!

Благодаря Ви, господин Председател! Уважаеми дами и господа народни представители! В днешните дебати започваме с една много опасна, особено в криза, позиция на управляващите – нестабилност, липса на виждане кое е правилно и кое не, нулево разбиране за това, че промените в данъчната политика могат да са добър инструмент за постигане на стабилност в икономиката и потреблението, но могат и много опасно да разбъркат икономическите отношения.

а именно чл. 60 говори за следното: „Гражданите са задължени да плащат данъци и такси, установени със закон“, а не установявани със закон, което означава, че гражданите трябва да знаят предварително, преди настъпването на финансовата година, данъците и техния размер, който те ще плащат. Признавам си, не мога да разбера точно какво целите от Управляващата коалиция. Разбирам, че искате да подпомогнете дадени сектори ресторантьорство, хотелиерство. Добре де, нали имате специален икономически план, с който да подпомагате именно тези сектори? Защо в тези сектори, където държавата е виновна за тяхното пълно затваряне,

дадени сектори, вместо да предприемате в средата на годината мерки, които, вижте, те били, първо, политически, после били временни, после целели изсветляване на икономиката. Ама чакайте, каква е Вашата цел? крайна сметка, когато искате да правите една данъчна реформа, ние от БСП призоваваме да направим една цялостна данъчно-осигурителна реформа. Някой ще каже – да де, ама Вие от БСП също предлагате намаляване на данъците. Но ние сме изцяло последователни в нашата позиция! В продължение на няколко години сме предлагали намаляване на данъка на храните и на лекарствата, но, разбира се, това трябва да бъде също така обвързано и с данъка върху доходите на физическите лица. Защото, ако имаш диференциран данък в данък добавена стойност, то, разбира се, че трябва да бъде свързано с диференциран данък и върху облагането на доходите на физическите лица. И това се случва в цял свят. И това е една изцяло европейска практика – обръщам се към Граждани за европейско развитие на България. Така че, ако искаме да направим стабилна реформа, смятам, че моментът е наистина да обединим усилия и всяка една реформа, която ние предлагаме тук, в парламента, да има оценка на въздействието, да има нужната експертиза, да не всява хаос, да не всява противоречие между отделните сектори, между отделните работодатели, между тези, които евентуално са по-близки до властта, другите са по-далече от властта. Просто да направим една реформа, която да отговаря на очакванията на българските граждани. Не виждам нищо лошо в това и не разбирам тази прибързаност и припряност. Надали мярката ще подпомогне именно тези сектори, при положение че Вие в момента имате инструменти, с които директно да подпомогнете тези сектори. Не разбирам защо примерно 60/40 не се трансформира именно за тези сектори?! В същото време тук, в парламента, се обединявате Вие от управляващото мнозинство, че трябва да има нужната промяна. И изведнъж финансовият министър излиза със становище, в което говори за колапс на публичните финанси, който започва да плаши с едно огромно увеличаване на данъците с цел компенсация, която Вие в момента предлагате и за която не сте сигурни, че ще има ефект. има ефект. Обяснете ми каква е логиката? Или аз не разбирам какво правим тук и това, което Вие предлагате, или има някакъв замисъл наистина да разбием абсолютно всичко преди Вие да си тръгнете. Няма логика да се предприемат действия на парче. Ние искаме една цялостна реформа, която да поведе страната към устойчив икономически растеж – не само това, защото, ако искаме да влезем във валутния механизъм и в банковия съюз, колеги, неслучайно нашите партньори в Европа искат от нас структурни реформи, така че да имаме реалната конвергенция, която да ни води към устойчив растеж. Те го искат, защото ние влизаме в едни сектори, които са изключително волатилни, в които шоковете, които идват от другите икономики, трябва да бъдат абсорбирани от нас. Те искат тези реформи от нас не толкова заради тях, а по-скоро заради нас, защото в тези сектори трудно ще устоим. Тези дебати трябва да ги водим и да начертаем пътя на тези структурни промени в отделните водещи сектори. Не мога да разбера защо не го разбирате. Всеки икономист ще каже, че основният проблем на България не е, че данъците са 9, 10 и 12%. При нас основният проблем е, че потенциалът ни за икономически растеж не може да бъде този, за да догоним европейските икономики, уважаеми колеги. Нашата икономика повече от 3 – 4% трудно може да нарасне, защото с факторите за този потенциал за растеж – като капитали, като качество на работната сила, като внедряването и използването на нови технологии, ние изоставаме категорично от нашите европейски партньори. Затова е и тяхното нежелание и ни казват за липсата ни на готовност да влезем именно в тези изключително тежки сектори като валутния механизъм и като банковия съюз. В същото време вместо да се готвим и да мислим именно за криза, която в момента е една предпоставка за изграждането на стабилна икономика, която може единствено да преодолее шоковете, ние предлагаме мерки на парче, които обаче са политически, които са временни, които ще изсветлят икономиката, защото сме неспособни да контролираме икономиката и да я изсветлим. Не мога да разбера защо го правите, при положение че и финансовият министър Ви каза, че наистина се задава едно много тежко положение? Вие искате да помогнете на едни хора, но тогава имайте смелостта, доблестта да кажете на кои други хора по този начин ще им се вдигнат данъците, щом като не предлагате други мерки. В момента инструментите са при Вас, но ако искате наистина да започнем сериозните дебати за един устойчив икономически растеж, за един потенциал, който трябва да има тази икономика, то тогава тук е мястото, в тази зала, наистина да начертаем пътя, който да бъде не само за това Народно събрание, но и за следващите поколения. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много бих искал днес да се обърна и към колегите от тези столове, които са празни. Звучи абсолютно несериозно да обсъждаме най-важния документ на държавата – нейния бюджет, в отсъствието на финансовия министър и другите министри от кабинета, включително и на министър-председателя. Бих искал да чуя в тяхното отсъствие и мнението на управляващата коалиция, защитено от експертите, но явно е, че това няма да стане. Казвам това, защото в разчетите, с които бяхме запознати в Доклада на Финансовото министерство, като становище на финансовия министър според мен има една техническа грешка. предложеното от нас намаляване на ДДС за лекарствата на 9% е спомената цифрата от един милиард – малко над милиард и половина. Това е невъзможно при бюджет на Здравната каса

Защото, уважаеми колеги, Вие имате близки и знаете, че в момента ние отчитаме отказ от лечение поради отказ от потреблението на основни стоки, които обезпечават живота и здравето на българските граждани. Днес българските граждани, и то тези, които са социално най-слаби – тези в пенсионна възраст, се страхуват да дадат тези 50, 60, 70 до 100 лв., които им трябват, за да си осигурят лекарствата, необходими не само за тяхното здраве, но и за техния живот. Ние в следващите месеци – даже не месеци, а дни, ще бъдем свидетели на едно увеличаване, едно изостряне на хроничните заболявания, което ще доведе

Тук искам да опонирам и на тези експерти, може би в кавички, които казват, че видите ли това намаляване на ДДС за лекарствата ще доведе само до печалба на Това не е така, защото всички знаем, че в крайна сметка ДДС-то го плаща крайният потребител, а крайният потребител е българският гражданин, българският пациент, българският болен, който отива да получи своите лекарства от търговците от търговците на дребно в аптеките, и там плаща ДДС-то върху цената на това, което получава. Аз мисля, че въпросът за намаляване на ДДС за лекарствените средства е особено актуален днес. по принцип, но днес в условията на пандемия, която ще продължи, и нейната опашка ще бъде в неизброимо голям период от време, ние трябва ние трябва да осигурим адекватни условия за лекарствотерапия на българските граждани, ако наистина искаме да се грижим за това. Няма разумен мотив, няма разумен довод, който да ни каже защо ние не искаме да намалим ДДС-то върху лекарствата. Бих искал да чуя довод от финансовия министър, който да ми каже: господин Йорданов, не искаме да намалим лекарствата, защото трябва да осигурим пари за пенсиите на хората или искаме да осигурим пари за образованието, за детските градини или за нещо друго. друго. Днес сме свидетели на предложенията, които касаят една малка част от българското общество – така наречените хотелиери и ресторантьори, и ние ги противопоставяме на социално слабите два милиона и половина български пенсионери, които принуждаваме да купуват по-скъпи лекарства, за да осигурим финансовия комфорт на една малка част,

Благодаря. Уважаеми господин Председател, сутринта гласувахме и направихме допуск на заместник-министъра на финансите, който все още не е в залата. Когато Народното събрание покани длъжностно лице или гражданин на Република България да присъства, не само да присъства, а и да вземе участие, а той и очевидно не присъства в залата, е задължен да изпълни това решение на Народното събрание, което ние всички тук с гласуването си сутринта направихме. Къде е заместник-министърът на финансите, за да представи Становището на Министерството по тези закони? Нито един член на Министерския съвет или от самото Министерство на финансите днес не присъства тук, в залата, а гледаме промени в Закона за ДДС.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, наистина това, което се случва в Народното събрание, е недопустимо. Гледаме четири закона за промяна в ДДС. Закони, които касаят всички български граждани. Какво виждаме – няма премиер, няма министър на финансите, няма председател на Бюджетната комисия, няма заместник-министър на финансите, няма изказвания от управляващите. Кой в тази зала защитава предложенията на управляващите? Кой представя пред българските граждани предложенията за данъците, които те трябва да плащат? Няма го даже и парламентарния секретар на Министерството на финансите. Вие разбирате ли, господин Председател, в каква ситуация работи българският парламент – народни представителите стоят и чакат някой да дойде да обясни какво се предлага. Няма кой да представи становището на Министерството на финансите и Вие стоите безмълвно зад мен и гледате, и давате думата на хора, които не искат да се изказват. Как да се изкажат, като тези хора не искат да се изкажат? Те искат да чуят министъра на финансите, те искат да чуят заместник-министъра на финансите, те искат да чуят председателя на Бюджетна комисия, която иначе е много приказлива, но днес мълчи – днес блести с мълчанието си. Нека госпожа Стоянова да дойде да каже нейното становище. Тя е човекът, който управлява бюджета и финансите в парламента и ние трябва да чуем нейното мнение. Къде е министърът на финансите? Ако е подал оставка, кажете да не го търсим? Къде е заместник-министърът? Ако е подал оставка, да не го търсим? Но не можем да гледаме пет бюджетни закона и да няма нито един от хората, които са пряко ангажирани. Предлагам прекъсване на заседанието, докато тези лица се явят в парламента и кажат становищата на техните институции – както на Бюджетната комисия, така и на Министерството на финансите. Ако не, да дойде господин Борисов – понеже всички твърдите, че не го е страх от нищо от нищо и той да обясни какво предлага неговият кабинет, и какво е отношението му по предложенията на коалиционните партньори и на ГЕРБ. Благодаря Ви.

госпожо Председател, дами и господа народни представители! Процедурата ми е следната: колегата преди мен изброи позициите, които отсъстват като представители на властта от залата на управлението, но докато ги чакаме те да дойдат – имаше и гласуване за допуск, предлагам един от вносителите – един човек, който се е разписал под предложение, а именно колегата Будинов да дойде и да представи да дойде и да представи това, което е внесъл. Ние ще бъдем съвсем коректни, ще му простим, ако пак направи някой лапсус, но като един от вносителите е хубаво тук да защити своето предложение. Благодаря Ви. Господин Ченчев, предложението на вносител беше защитено от господин Ципов. Ще подложа на гласуване направеното предложение от господин Свиленски. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми колеги! Току-що гласувахте вот на недоверие на правителството. Вие разбрахте ли какво направихте? Току-що гласувахте вот на недоверие! Вие не искате министър-председателя, не искате министъра на финансите, не искате председателя на Бюджетната комисия, не искате заместник-министри. Какво искате? Да си ходят! И докато ние ги чакаме да си ходят,

Колеги, понеже виждам неразбиране в случая. Господин Свиленски предложи да прекъснем заседанието, докато не дойдат изброените от него лица. Подлагам на гласуване това негово предложение. Няма неразбиране в случая!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам това изказване във връзка с предложенията, направени от народни представители, които днес ще разгледаме по отношение диференцираната ставка на ДДС, връщайки ме към процедурата, защото преждеговорившите споменаха колко много искат тук да е Министерският съвет. Министерският съвет не са вносители на този законопроект, колеги,

Аз съм имал възможност да се запозная с него, предполагам и колегите от Бюджетната комисия са го направили, затова нека да бъдем коректни, когато се изказваме. Аз се стремя максимално да съм коректен в моите изказвания. Колеги, безпрецедентната ситуация, която се създаде в България и в света по отношение на разрастването на епидемията COVID-19, не подмина българския бизнес и икономика. Именно във връзка с това е предложението на парламентарната група на ГЕРБ за диференциране на ставката на услугите в ресторантьорството, хотелиерството – секторът, който беше най-засегнат от мерките по отношение на разпространението на COVID-19. Именно затова, колеги, в средата на годината разглеждаме тази мярка и мисля, че всички, които искаме да спасим българския туризъм, българската икономика, която има към 11 – 12% от брутния вътрешен продукт и се формира пряко и косвено от този сектор, трябва да подкрепим тази мярка. Искам да подчертая, че мярката, която предлага парламентарната група на ГЕРБ по отношение диференцирането на ставката на ДДС, е временна мярка. Ние, колеги, единствено сме записали, че нашето предложение

Моето дълбоко разбиране – икономическо и финансово, е, че това няма да намали цената за крайния потребител и нито един от този бранш не заяви, че наистина ще бъде изразено това намаляване на ДДС за този сектор, че ще бъде пренесено върху цените на услугите, които те предлагат на български или чуждестранни граждани, туристи в България.

Коректно е, колеги, да отбележим следното, че никой не акцентира върху другото предложение. Аз ще си позволя да го направя, което е обвързано с предложението на парламентарната група на ГЕРБ за намаляване ставката на ДДС на 9%, а именно – минималният осигурителен доход основните икономически дейности, а именно върху хотелските и ресторантьорските услуги. Това, колеги, е много важно, защото тук е много ясно да направим разграничението кое е към бизнеса, кое е към гражданите и работещите в сектора, защото 75 хиляди български граждани работят в сектора на хотелските и ресторантьорските услуги и в сферата на туризма. с това, колеги, нашето предложение също е обвързано законово с повишаване на техния минимален осигурителен доход. Целите сами може да си ги разтълкувате, колеги, за мен това е цялостна защита на работещите в този сектор, защото осигуровките, които ще внасят техните работодатели в Държавното обществено осигуряване значи по-голяма сигурност за тях срещу безработица, изплащане на обезщетения при безработица, болест, майчинство. Това е защита на 75 хиляди работещи български граждани в този сектор. Затова не може да разглеждаме двете предложения откъслечно едно от друго, за мен са взаимносвързани. И пак да подчертая, че това е временна мярка, която предлагаме. Със сигурност другите колеги от залата, които говориха преди, а със сигурност ще се изкажат и след мен, споменаха за техните предложения. Да, колеги, съгласен съм, че Вие имате друго виждане за данъците, последователни сте в това наистина – промяна изцяло на данъчната система в България. Правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ освен с предизборната си програма на ГЕРБ, след това и подписаното управленско споразумение гласи, че няма да се увеличават данъците на българските граждани и бизнес. И това е така. Недейте от тази трибуна да се опитвате да вкарвате внушения, които не са верни. Не, реплика от залата после може да направите, за да Ви отговоря. Благодаря Ви. Пак да споменем, тази навременна мярка изцяло е ориентирана върху запазването на работните места на тези 75 хил. български граждани, както споменах, че и повече, надявам се, които да получават възнагражденията си и да бъдат осигурявани върху по-висока стойност – да имат по-голяма сигурност и за в бъдеще, и за пенсии. Но, колеги, не можем да обвържем наистина промяната на данъчната система в този момент с тези Ваши предложения, доколкото Министерството на финансите, понеже се запознах със становището, внушенията от тази трибуна за повишаването на други данъци е некоректно. Некоректно е направено като внушение и не съм съгласен с него, колеги, защото там е казано, че всички предложения, ако се приемат сумарно, са 2 млрд. лв., които ще ощетят приходната част на фиска. Тук наистина говорим за разграничение между преки и косвени данъци и това как българската данъчна система ще бъде развивана за в бъдеще е предмет на бъдещи дискусии със сигурност, но не от настоящето правителство. Затова нашето предложение в тази насока е с цел наистина за запазването на тези работни места, развитието на този бизнес и подпомагането на сектора, пак казвам, като времева мярка – до края на месец декември 2021 г. Колеги, много е важно да отбележим и друго. Когато говорим за косвените данъци в България и каква е системата – данъчно ориентирана, и то десетки години назад, давайки примери от други държави за диференцирани ставки, за храни, лекарства и какво ли още не, не беше изказано от тази трибуна. Много важно е да даваме примера пълен, защото данъчната система се състои от преките и от косвените данъци, колеги. Когато цитирате данните от тези държави – за косвените данъци, по отношение на дебатираното днес – ставки на ДДС, най-малкото е, как да кажа, най-честно е спрямо хората, които следят дебатите в парламента, да бъдат запознати с картината какви са преките данъци в тези държави, защото целостта на преките и косвените данъци формира наистина голямата част от приходната политика на държавата и фискалната такава. Затова, подхвърляйки в пространството и в медии, и в комисии, и днес от трибуната на Народното събрание, верни данни – не оспорвам за цифри и числа, но откъслечни, без пълната картина на данъчните политики на останалите държави от Европа, даже имаше и примери от света, оставя впечатлението в наблюдаващите дебата за непълна картина и не могат да изградят, как да го кажем, най-ясна представа за какво говорим, какво дебатираме. Затова, колеги, парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи направеното собствено предложение и, пак казвам, няма да бъдат свалени цените на услугите. Промяната в ДДС – за това смея да се ангажирам, и защо не бих подкрепил Вашите предложения? Защото Вашите предложения най-вече са обвързани като мотивация с намаляване на цената за крайните потребители.

риторически. Дори, ако искате, звучи, че ще паднат цените на тези стоки, които предлагате Вие, намаляване на ставката на ДДС, а в реалността, знаете, че няма да се получи така.

Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, аз искам да Ви попитам дали изпитвате някакъв срам, защитавайки Вашето предложение, защото цялата държава знае, че това предложение не е направено от хората, които са го подписали, а от премиера. Той беше този, който направи това предложение, и то воден не от някаква икономическа логика, която Вие се опитвате тук очевидно със затруднение да извадите, а воден единствено от мисълта за своя личен рейтинг. Ясно е, че премиерът направи това предложение, а не Вие, защото не обича протестите и се страхува от тях. Репликата е към господин Иванов, защото, когато защитава едно предложение, господин Иванов трябва да умее да казва истината. Благодаря Ви.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

Вие направихте добро изказване, особено за принципа на формиране на данъчната политика, казахте точно механизма – преки, косвени данъци,

в Западна Европа особено, а и в другите държави преките данъци са основните данъчни приходи, за разлика от България. Тук и колегите от Левицата го казаха. Българският бюджет, основно българският фиск се пълни от косвени данъци – от ДДС, от акцизи. Само от ДДС във фиска влизат 11 милиарда годишно – за 2019-а толкова влязоха.

47% данък в Германия – пряк данък, и 51% във Франция. Да не говорим за скандинавските държави, където всичко е над 60%. Над 60% преки данъци! На западните държави им е лесно да пипнат косвените данъци, защото основният приход им идва от преките данъци. Тук разбирам донякъде фиска и Финансовото министерство – предпазливи са, защото е средата на годината и ние чакаме основните си приходи от косвени данъци, които са в размер на 23 млрд. лв.

слушах внимателно Вашето изказване, защото то беше рядко изказване, което обоснова нещата, но аз не разбрах няколко от тях. Вие например казвате: да намалим ставките ДДС за хотелиерския, ресторантьорския и кетъринг бизнеса. Това са трите сфери, които казахте. Аз Ви питам: с колко с този законопроект променяте ставката за хотелиерския бизнес?

той това каза! Второто, което беше трудно за разбиране – в аргументите, които Вие изложихте, казахте: цените в ресторантьорския бизнес няма да спаднат и това не обещавам. Аз питам: какви са Вашите изчисления за подпомагане на ресторантьорския бизнес само от данъчния кредит, който държавата ще върне на ресторантьорите за по-високата ставка от 20% ДДС на стоките, които те купуват? Има ли го това някъде изчислено? Има ли го това? И третото – хубаво, ресторантьорството върви с хотелиерството. През цялото време на COVID кризата кетъринг услугите работеха те създаваха продукт. Даже ресторантите, които работеха, работеха с кетъринг услугите. Те защо са включени в тази група, на които Вие правите предложение да бъде намалена данъчната ставка?

Можете да попитате един от заместник-председателите на Вашата партия чие предложение са тези и той дали Ви е попитал защо не подкрепяте нашето предложение, говорейки за последователност. Не е присъщо на Политическа партия ГЕРБ да се правят вътрешнопартийни интриги. Съжалявам, че Вие излязохте на трибуната и се опитахте да направите такава. Ако такива съществуват във Вашата партия, моля, не ги пренасяйте в нашата. Господин Атанасов, благодаря Ви за репликата. Наистина в своето изказване опитах бегло да засегна каква е разликата между българската и западноевропейските данъчни политики и откъде се формира основната част от приходите в бюджетите ни.

Така че в средата на годината промяната, засягаща само този сектор, който за мен е най-засегнатият от епидемията и ограничителните мерки по разпространението на коронавируса, е най-правилна. Цитираните от Вас данни за около 50% преки данъци в тези държави са съвсем коректни

Затова, пак да подчертая, нашето предложение е направено времево и наистина е свързано само с подпомагане на сектор, който е най-засегнат от разпространението на коронавируса и ограничителните мерки, които бяха наложени от българското правителство и от Щаба. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Господин Кутев, заповядайте за изказване.

Моля, удължете времето на всички групи. преди малко – по отношение на преките и косвените данъци. Между другото, видяхме, че в последните документи, които дойдоха от Европейската комисия, неравенството в България е посочено като един от огромните проблеми на държавата, и то наистина е такъв проблем. Ние сме една от държавите в Европа с най-големи неравенства. Това нещо по принцип се решава именно през данъчната система – обикновено, или това е един от главните инструменти. Онова, което колегата говореше за преките и косвените данъци, е изключително важно. То касае и едно изказване на финансовия министър отпреди няколко дни, когато казваше: сега като ще намаляваме косвените данъци, които внасят 11 милиарда в бюджета, очевидно, като намаляваме едните, според него трябва да вдигаме другите. Само че той имаше, доколкото разбрах, абсурдната идея да вдигаме ДДС-то на 24 за сметка на другите, дето сме ги свалили надолу. В това няма много логика. За мен, ако ще сваляме косвените данъци за определени групи, както ние сме предложили – за храни и лекарства, което според мен е абсолютно правилно, защото то е насочено към изравняване на неравенствата в една или друга степен, наваксването на тези пари през други данъци – в случая през преките данъци и през прогресивното данъчно облагане, става абсолютно необходимо. Аз се радвам, че някои от Вас вече проумяват, че няма как да се мине без това. Това впрочем е европейска практика навсякъде – ние сме единствените, дето я нямаме. Между другото, БСП в този парламент на всяка една данъчна процедура прави тези предложения. Така че въпросът за комбинирането между свалянето на косвените данъци за определени неща и вдигането на прогресивното облагане, за да може преките данъци да наваксат загубата за бюджета, според мен е абсолютно ключово и е важно. Това е нещото, което трябва да се случи всъщност, ако говорим конкретно. Аз обаче исках да взема думата по друг повод. Имам въпроси по два от внесените законопроекти – единият от тях е на ВОЛЯ, другият е на ГЕРБ. Тук става дума за данъчната ставка за книгите. Там че учебниците вече са с друга ставка, това е ясно – не знам защо са попаднали, не разбирам логиката на това защо учебниците са вътре. Според мен там проблемът е решен. Но когато става дума за книгите, сигурно има финансова логика да освобождаваме само доставката. Към ГЕРБ специално въпросът ми е: тук Вие вкарвате, включително репликата – различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама. Тоест тук става ли дума за периодиката? Това означава ли, че освобождаваме книгите, но не освобождаваме периодичните издания или някаква част от тях? тях? Тук важният въпрос е, че периодичните издания, както и книгите, имат един и същи проблем – проблем е, че в момента, по сегашното законодателство, като вкарат стоката си в книжарницата или я дадат на разпространителя, те правят фактура и си плащат ДДС-то. Всички те работят на консигнация на практика, която нашето финансово законодателство в момента не позволява, което значи, че ако имат 20 или 30% продажба, си плащат ДДС 20% веднага, а след три или четири месеца получават обратно същите 20% от продажбата! На практика те финансират целия оборот! И ако сега този Ваш текст за доставката – всъщност касае само доставката, която, ако правилно разбирам, касае книжарниците или разпространителя, това означава на практика, че ние освобождаваме книжарниците, но не освобождаваме дейността! Тоест не вършим никаква работа на издателите с целия този текст. Така че моля първо да направим ясна сметка, защото за мен, ако искаме да направим нещо смислено в цялата работа, би трябвало – аз лично смятам, че няма лошо може би и периодиката да влезе, но дали влиза, или не влиза, трябва да се разбере, защото не ми е ясно от този текст, но дори периодиката да влезе, ние трябва да го направим така, че да освободим цялата верига, а не да освободим само доставчика. С доставчика ние оставяме веригата в същата ситуация и оттам нататък това довежда до редица фалити. Няма как да не доведе до фалити в тази ситуация. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Реплики? Не виждам. Господин Будинов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Въпреки това, че България е на едно от първите места по най-малко заболели и най-малко починали от COVID-19, което е благодарение на правителството и на навременно взетите мерки,

но бъдете по-широко скроени и приемете това с чувство за хумор. Казвам го като шега – приемете го като шега, въпреки че е добре, че са тези шеги, за да си кажем истината. „Уважаеми български граждани“ – цитат (смях от ГЕРБ), изключително съм щастлив, че днес се гледа такъв законопроект и че аз съм един от вносителите, а именно в частта за намаляване на ДДС-то върху книгите това е една моя мисия, и въобще всичко свързано с културата тук, в това Четиридесет и четвърто народно събрание. Още на изборите говорех за това – много хора, интелигентни, четящи хора, каквито са повечето от симпатизантите на ГЕРБ, постоянно ме питаха за намаляването на ДДС-то върху книгите. Аз съм много благодарен и щастлив, че това се случва, и то в точния момент и по най-точния начин. Това е един жест, един голям знак към издателите, към авторите, преводачите, библиотекарите и към всички четящи хора в България. Повярвайте ми, те никак не са малко. Радвам се много, че това се случва точно около 24 май – един от най-хубавите български празници, Деня на славянската азбука и на светите братя Кирил и Методий, защото „и ний сме дали нещо на света“, както се казва, „букви на вси славяни книги да четат“ – отново цитат. В последните години книгоиздаването е в разцвет. Щом в света излезе някоя по-значима книга, още след месец тя е преведена и е в България, и то преведена добре от нашите чудесни писатели и преводачи. Затова смятам, че този жест е страхотен и е в точния момент. Този сектор заслужава такъв жест и такъв знак, а именно намаляването, и то значително намаляване на ДДС-то на книгите, както и на книгодоставянето по електронен път, защото все пак това е бъдещето. В тези тежки времена, слава богу, целият свят разбира, че материалното съвсем не е най-важното нещо в нашия живот. Все повече хора се обръщат към духовното, към изкуствата, към литературата и точно затова намаляването на ДДС-то върху книгите в момента в България е знаково и е толкова важно. Това е още едно доказателство, че науката, образованието, културата са приоритет на ГЕРБ, на „Обединени патриоти“ и на това правителство, освен всички други мерки, които Вие не признавате, но те са добри и работят в тези сектори. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Да влезем в комедийния тон на господин Будинов. Господин Будинов, това, което се опитвате да гоните с дезинфектант, не се гони с дезинфектант, а с тамян. И сега сериозно. Мисията на живота Ви – да се намали ДДС за книгите, всъщност е мисия на ДПС и ние миналата година предложихме това намаляване на книгите, ако си спомняте, миналото лято Вие го отхвърлихте. Ние приветстваме, че сега е прието и приветстваме това, че някак си сме спомогнали

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Будинов, уважаеми колеги! Господин Будинов, преди да дезинфекцирате, е хубаво да четете какво сте подписал и какво внасяте. Защото това, което говорихте, че читалищата, библиотеките, издателите ще бъдат доволни, Вие знаете ли какво освобождавате от ДДС? На какво намалявате ДДС? Знаете ли текста? Вие намалявате ДДС на доставката на книгите и това е коренно различно от това, което Вие говорите. А ако трябва да Ви го обясни – поканете госпожа Стоянова, която каня вече от един час, или господин Борисов, или господин Горанов, или заместник-министъра на финансите, да Ви обяснят разликата между доставка на книги и това, което Вие казахте, което наистина звучи добре, но няма да бъде постигнато с това, което сте подписали, защото се занимавате с дезинфекция на парламентарната трибуна. Ако искате да вършите тази работа, Благодаря, господин Свиленски. Господин Недялков, заповядайте за трета реплика.

Вие сте наистина актьор, признавам Ви го. Аз като самодеец сега не бих извадил кърпичка да почиствам след Вас трибуната от други вредни неща, които има у хората не само от партийна, религиозна или друга такава

и когато това нещо е било постигнато в обстановка, която аз съм могъл да го докажа с други аргументи, освен с аргумента, че ще подпомогнем определен сектор, заради това, че той е пострадал от COVID кризата. Вашите аргументи бяха съчетани тук – във Вашето изказване, не съвсем с тези, които са в мотивите, които Вие сте подписали, и аз мисля, че след като проследим как се развиха събитията от последните седмици, те бяха като намаляването на ДДС-то за книгите за определен период от време, беше постигнато като някакъв баланс, а тук – за едната храна, хайде да дадем и на другата храна. ЕВГЕНИ БУДИНОВ Погледнете назад, дори в интернет, това беше така. Това не са сериозни аргументи и не могат да бъдат тържество на Вашата кауза като народен представител. Благодаря

има много мисии, които са част от културата и от това да се направят неща за тези хора – за творците, и за културния сектор. Очакваме и закон за киното, и така нататък, много други хубави неща, които ще се случат, но не е сега това темата.

Направи ми много лошо впечатление, че трима души от БСП не подкрепиха Законопроекта в Културната комисия. Аз смятах, че, когато става въпрос за култура и за книги, е нормално всички да се обединим, но това е. Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Председател, с огромното ми уважение към Вас, ми се ще да Ви направя забележка поради следната причина. Безспорно господин Будинов е добър актьор, изключително добър, гледал съм му представления, гледал съм му доста неща. Господин Цонев също е изключително добър икономист. от тази трибуна, госпожо Председател, не бива да правим цирк, не бива да правим от нея цирк! Какви ли не неща са минавали през годините – тук се хвърляха чаши с вода, какви ли не истории ставаха, в момента се дезинфекцира трибуната, за да се обиди една голяма партийна група. В края на краищата, колеги, колкото и политически различия да имаме, всички ние сме народни представители. За мен това, което стана преди малко, беше недопустимо – дезинфекции, тамян и така нататък. А за книгите мога много да говоря, защото книгите – сега всеки се опитва да

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Колеги отляво, не създавайте вихрушка с Вашите искания за намаляване на ДДС, защото тази вихрушка би могла да Ви помете. Именно в тази връзка са и опасенията, които е изказвал финансовият министър, че ако всички искания бъдат приети това, естествено, че ще взриви бюджета. Ако искате, после ме репликирайте от място, няма да Ви отговарям. И още нещо да Ви кажа: праволинейната политика на правителството до този момент бе ясно изразена и в действията, и в това, което се е случило през тези три години. Но, естествено, когато вървиш по един прав път и се случат чрезвичайни обстоятелства, какъвто е COVID-19, вариантите са два: или да си продължиш да си вървиш по пътя и да не виждаш, че нещо се случва и да бъдеш заметен, или да направиш някакъв завой. И ето в този момент затова се появяват искания за промяна на ставка, за да можем да не бъдем в руслото на правата река, а да се помъчим да спасим най-пострадалия бизнес, защото този бизнес, за който говорим в момента, днес той беше затворен в един ден с една заповед, докато при другите отрасли на промишлеността и на стопанския живот в страната те продължиха да действат, да работят в ограничени условия с по-ниски ресурси, но все пак продължиха да съществуват. Докато в този бизнес, както каза народът, „мандалото хлопна“ с една заповед и на другия ден той бе принуден да преустанови тотално своята дейност за повече от 66 дни. И е редно ние да върнем този жест. Ако Вашите искания са искания за реформа в средата на данъчната година, което наистина – съгласен съм с господин Цонев, който също така праволинейно е заявил, че не бива да се правят такива неща, защото това е по време на бюджетна процедура, което е абсолютно вярно, когато си във форсмажорни обстоятелства – при наличие на такива световни, е нужно да направиш промени и крачки встрани, за да можеш да компенсираш част от икономиката си. Отделно от това, колеги, не изсипвайте, моля Ви, от буркана с компота само сока, тоест като говорите за данъци – косвени, преки, лични, и така насетне, не се вживявайте и не вниквайте само в единия косвен данък, защото в компота има и плод, тоест бюджетът е микс от още дузина ставки, които формират този бюджет. И много Ви моля, също така в края на изказването си да заявя, че исканията за намаляване на тази ставка за книгите е искане

аз разбирам Вашето желание да помогнете, точно така, на тези хора, които държавата със закон им забрани бизнеса. Дайте тогава да направите мярката 60/40 80/0, 100/0. Всеки един макроикономист ще Ви каже, че за да има една мярка ефект, важно е скоростта, с която тя отива до нуждаещите се, разбира се, какво ще предлага в целия пакет от мерки? какво означават? Тепърва трябва да чакат тези хора, да имат два метра разстояние, да тръгне заведението, да заработи, той може и да не се справи, каквото е девет процента. По-скоро идеята е – веднага трябва да имате нужния кураж и смелост, разбира се, от страна на правителството, да има директни мерки, да не минават през един посредник, втори, трети, а от държавата директно да достига до крайно нуждаещия се. Затова подобна мярка, ако искате наистина реално мислене, за тези хора трябва да има. Кредити сте имали, но трябва да има директно подпомагане – това, което ние от опозицията Ви предлагаме, но Вие отхвърлихте. Само така тези хора ще бъдат доволни, а иначе отлагаме във времето един проблем, който заради липсата на ефективност, всички ние после ще трябва да плащаме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев. Господин Данчев, заповядайте – втора реплика. Госпожо Председател! Господин Апостолов, това, което пропуснахте да обясните за хората в тази зала и извън нея, е всъщност по какъв начин намаляването на ДДС за ресторантьорския сектор ще го подпомогне. Ако това няма да намали цените, ще дойдат ли там повече клиенти? ДДС практически е данък върху оборота. За да има оборот, трябва да има клиенти, само тогава този данък може да бъде ефективен и тази помощ да стигне реално до тях. Как се случва това? Не може да го обясните, защото самите ресторантьори казаха, че те няма да намалят цените. Откъде тогава ще дойде оборотът, откъде ще дойдат клиентите, повече, за да има настина помощ за този сектор сега?! И, второ, моля да не правите внушения, че, едва ли не, ние от БСП сме против намаляването на ДДС за книгите, но не бъркайте това, което предлагате Вие – намаляването на ДДС за доставката на книги, с това, което искаме ние от БСП, а именно да се намали данъка за целия процес

Уважаема госпожо Председател, колеги! Да наистина, бизнесът и в Бюджетна комисия изрично заяви, че цените няма да паднат, но няма и да се вдигнат при намаленото търсене. Отделно от това, както всички знаете, в Законопроекта е казано, че това е временна мярка, за да се види как ще реагира бизнесът. Бизнесът пое ангажимент с изказванията си в Бюджетната комисия, което господин Гечев пропусна да каже в изказването си, че тоест данните, които аз ще кажа, са данни, които бизнесът цитира, и това са официалните данни: около 75 хиляди заети в сектора, 94% от тях получават минимална работна заплата, като бизнесът се ангажира, ако тази мярка за намаляване на ставката на ДДС бъде приета, минималните възнаграждения да бъдат 800 лв., тоест положителният ефект върху фиска ще бъдат 79,85 лв. на месец на всяко

И както казах, тези пари ще дойдат веднага при бизнеса, защото, отваряйки заведенията, господин Данчев, тези заведения в момента трябва да си купят нужните продукти, нужните материали, стоки, за да функционират. Те ще ползват 20% данъчен кредит на момента и, естествено, в края на първия месец, когато отчитат своите приходи, те ще плащат месечната си справка-декларация по ДДС намалената ставка от 9% и тези 11% реално ще останат при тях като формиран данъчен кредит за месеца, през който са ползвали покупките си. отделно от това, господин Стойнев, ние сме предложили мярка, НФСБ е предложило мярка 60/0. Тя не бе приета. като не е приета, ето вървим, казвам Ви, извън правия път, за да не бъдем изметени от него, като правим каквото е възможно за бизнеса. (Реплики.) Може би не ме чухте за правия път, затова ми правите гримаси.

че сме се колебаели. За да няма такава яснота, за да е ясно, че не се колебаем – на първо четене ние ще подкрепим нашия законопроект и ще се въздържим по отношение на останалите. На второ четене ще подкрепим нашата мярка плюс мярката за книгите и ресторантите – отделно мярката за книгите и мярката за ресторантите. С какви аргументи – ще се опитам да Ви запозная сега. Очевидно е, че темата за мерките в подкрепа на определени сектори, засегнати от кризата с COVID-19, прерасна в дебат за данъчната система. Прерасна, защото управляващото мнозинство реши да използва данъците като инструмент за стимулиране на определени сектори. Според нас това е възможно, само че имаше и по-добри мерки в този случай и в този момент. Така или иначе, доколкото за един от секторите, който наистина беше затворен внезапно – за там няма никакви съмнения, че е най-пострадалият от кризата. Доколкото управляващото мнозинство предлага тази мярка, за която пак да кажа: ние от ДПС не сме убедени, че е най-добрата, но тъй като отсъства, другата ще я подкрепим, с много условности обаче. Колкото до останалите предложения, те наистина справедливо отварят темата за данъчната система. Колеги, използването на ДДС като инструмент за социална политика или като инструмент за регулиране на икономическите отношения е много сложна тема. Първо, изисква много добро познаване на механизмите на действие на данъка. Обръщам се към колегите без укор – към колегите, които не познават този механизъм. Той е сложен данък, в света го наричат интелигентния данък, защото наистина има сложно действие. Невинаги това, което искаш да постигнеш с ДДС, се постига, защото не познаваш механизма на действие. Второ, когато искаме да използваме данъчната система като инструмент на социална или на конкурентна политика, във всички случаи трябва да държим сметка за структурата на българската икономика, трябва да държим сметка за структурата на приходите в държавния бюджет, която се следва от структурата на българската икономика, трябва да държим сметка и за самия фиск.

ДДС да бъде диференцирано в полза на някои сектори като инструмент на социалната политика?! Мога да Ви отговоря: от икономическа и фискална гледна точка – не. Защо? Защото приходите от преките данъци са твърде ниски не поради липса на събираемост и не поради ниска ставка. Поради структурата на българската икономика – 2,6 милиарда е приходът от корпоративния данък, 2,8 милиарда е приходът от ДФЛ – Данък за физическите лица. Това на фона на общите приходи е твърде малко. Мисля, че е около 5% – не претендирам за точност. Как ще компенсираш липса на 2 милиарда ДДС, ако предложиш мярка, която отива на близо 2 милиарда, с увеличаване на ставката по ДФЛ за богатите? Това ще донесе приходи от максимум 50 милиона, а ти ще трябва да компенсираш 2 милиарда. И тук говорим само за социална политика – да сме ясни, когато става въпрос за данъчната система. Искаме да направим плоския данък да бъде стръмен със скала, не говорим за фискални измерения, не говорим за икономически измерения, говорим само за социални. Да е ясно, че богатите плащат повече, бедните по-малко. Нямам нищо против – яснота да има. Фискът няма да се напълни от това и няма да компенсира загубите от това, че ще отворим други големи пробойни. Правя този анализ, защото колегите преди мен говориха за данъчна система и господин Кутев говореше, че Левицата предлага отдавна промяна в данъчната система, и професор Гечев, и доста други колеги. Колеги, да Ви кажа: данъчната система в момента е такава, каквато в момента е такава, каквато беше през 2008 г. През 2008 г. приключиха големите реформи в данъчната система и Световната банка даде годишната си награда

с 10% корпоративен данък, с баланса между преки и косвени данъци и с всичко това, което не е променено съществено оттогава до днес?! И тук трябва да отдадем значимото и на колегите от ГЕРБ, които управляват 10 години – че не пипнаха тази данъчна система, макар че злоупотребяваха, че тя е техен продукт – много характерно за тях. Не, не е техен продукт, изобщо не е техен продукт. Продукт е на едни други мнозинства, в които участваше и българската Левица, и ДПС, и други либерални партии в България, и десни. Но да се върнем на темата. ДДС много трудно може да бъде променяно в размерите, в които се опитваме да го направим сега, предвид кризата, опитваме се и при всяка бюджетна процедура. Вижте, колеги, само един пример ще Ви дам: всички вносни стоки в България се облагат с ДДС на входа. Огромен внос има българската икономика и той няма да стане по-малък в близките години. Нали разбирате, че, когато намаляваме ДДС, за определени групи стоки, които са вносни, ние правим конкурентоспособно чуждото производство?! Изобщо дадох този пример, за да потвърдя, да онагледя първоначалната си теза – сложен данък. Когато говорим за данъчната система и за този данък, трябва да го разглеждаме в пряка връзка със структурата на българската икономика. Тя е такава, че в нея нямат тежест преките данъци, уви. Преките данъци имат тежест в много развитите икономики. При нас тежест имат потребителските данъци, а това е ДДС, на първо място, разбира се, акцизите като един косвен данък – иначе бъркаме нещата.

добре е да говорят специалистите повече и специалистите да говорят с по-малко политика. За останалите, които не са специалисти, някак си е позволено да вкарват повече политика по тази тема. Не е времето за дебат сега върху данъчната система, но така стана, че предложенията отвориха и този дебат. Това потвърждава нашата теза – да, колеги, ние от ДПС 20 години защитаваме данъчната система в този ѝ вид. Основен компонент в нея е единната ставка по ДДС. Ние обаче смятаме, че единната ставка по ДДС е вече анахронизъм, което не означава, което не означава, че трябва да пипаме ставката по ДДС, така че тя да отпуши пробойни в бюджета, които по никакъв начин не могат да бъдат запълнени с преките данъци и със засилване на социалната им функция. засилване на социалната им функция. Дебат за това е необходим. Миналата година през лятото ние Ви го казахме – точно това време беше, на управляващите от ГЕРБ и на министър Горанов. Дайте да отворим тема за данъчната система. В Европа не можем да бъдем единствената страна с единна данъчна ставка по Има сектори, в които трябва да помислим как да го направим, без това да засегне фиска, и не като социална функция, защото това в много редки случаи води до намаляване на цените. Давам един последен пример и с това завършвам. Кога ДДС може да бъде пипано примерно при храните? Примерът с храните е много показателен, но не е необходимо непременно да се пипа ДДС. Миналата година правихме такива анализи, срещахме се с асоциациите и видяхме какъв е проблемът. Например в Германия ДДС е 5% на храните. Ако оттам идва вносна храна – каквато и да е тя, и тук получател е компания, нерегистрирана по ДДС, ДДС-то се плаща в страната износител, тоест Германия.

Попитайте Финансовото министерство – ще Ви даде справка за това, което питате. Искам да дам този пример, за да кажа, че има проблеми. Понякога ДДС се явява при вътрешнообщностните доставки инструмент на конкурентоспособност. Там можем да мислим. В случая нашата позиция е ясна. Ако се разпрострях върху данъчната система, то беше, защото бях предизвикан от дебата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цонев. Реплика – господин Свиленски. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Цонев! Съвсем кратка реплика. Казахте: „Попитайте Финансовото министерство.“

Финансовото министерство, като тях ги е страх да дойдат тук и да си кажат становището, тоест да кажат това, което са написали, от тази трибуна да го обяснят? Съжалявам, господин Цонев, ама ни пратихте да питаме някой, който го е страх да дойде тук. Втора реплика? Не виждам. Господин Цонев, дуплика ще има ли? Не. Други изказвания, колеги? Госпожо Нинова, заповядайте.

В такъв момент на натрупващи се кризи, какво би трябвало да се направи, какво би трябвало да направи едно правителство и едно управление? Според мен, да се гарантират поне четири неща: стабилност на институциите, сигурност на икономиката, прогнозируемост, яснота какво ще се случва в следващите няколко месеца поне, ако не и години, и да се покаже грижа за хората. Четири простички неща. Какво наблюдаваме днес от правителството на Бойко Борисов? Стабилност на институциите е първото, което би трябвало да демонстрира едно управление. Няма нещо по-важно в работата на едно правителство, на един парламент от приемане на бюджет и данъчни закони, защото те изразяват цялостната политика – и икономическа, и социална, и здравна, тоест това е въпрос номер едно на парламентаризма и на всеки Министерски съвет. Вместо това какво имаме днес? Чухме депутат от ГЕРБ да се дистанцира от Министерския съвет на ГЕРБ и каза: „Ама защо да идва тук Министерският съвет, те не са вносители? Вносители сме ние.“ Следователно Министерският съвет няма никакво значение, а тук едни депутати внасят данъчни закони – най-важните в страната. От вносителите депутати има актьори, но няма нито един от Бюджетната комисия. Министърът на финансите се разграничава от тези депутати и казва: „Ако направите това, край на бюджета, на финансовата политика и отиваме на вдигане на данъци!?“ Председателят на Бюджетната комисия от ГЕРБ безпрецедентно за работата на Народното събрание отказва да влезе в Бюджетната комисия и да води заседанието. Какво е впечатлението у българските граждани? Мислите ли, че е за стабилност? Впечатлението, поне у нас, е, че всички Вие вкупом бламирате премиера, който предложи тази идея за ДДС, и въпреки това след десет минути ще гласувате „за“. Мисля, че хаосът във Вашето поведение много ясно се вижда и от българските граждани отвън – вместо стабилност, която е номер едно в условия на криза в държавата. Второ, сигурност за икономиката. Вместо да гарантирате такава сигурност, премиерът каза: „Въвеждаме нови данъци, промяна в данъка за добавената стойност, но ако не сработи, ще го премахнем.“ Няма нищо по-нестабилно от това първият в държавата, в Министерския съвет, тоест първи е председателят на парламента, министър-председателят да каже: „Въвеждам данък, но ако не стане, ще го махна.“ Още един елемент към нестабилността внесохте Вие днес, като казахте: ами това е временна мярка! Уважаеми депутати от управляващото мнозинство, временна мярка може да е носене на маска, в бюджетна държава данъчни закони, осигуряване на пенсии, внасяне на осигуровки не може да е временна мярка. Държавата и икономиката имат нужда от сигурност, и то дългосрочна, а не от временни промени в данъчни закони и в бюджета.

„Ако приемете 9% ставка ДДС за определени сектори, то ще се вдигне ДДС на 24% на другите и ще вдигне корпоративния данък“. Това е единствената прогноза, дадена досега. Кое нормално управление и държавническо мислене вдига данъци в условия на криза, когато имате 150 хиляди нови безработни, когато имате стотици хиляди фирми пред фалит, когато имате ръст на обедняването и на неравенствата и ще вдигате данъци? Това Ви е прогнозата. И последно, грижа за хората. Смятам, че е важно да се покаже в условия на криза. Уважаеми народни представители от управляващите, многократно казахте, че намаляването на ДДС няма да доведе до намаляване на цените. Има една стока, при която е гарантирано намаляването на цените, ако се намали ДДС – една, от всички, които сме предложили тук ние – при лекарствата. Това е гарантирано, защото лекарствата са на регулиран пазар с регулирани цени. И точно това Вие отхвърляте, а точно това е грижа за хората, и то за всеки, независимо дали членува в ГЕРБ, в ДПС, в БСП – всеки българин ползва лекарства, а най-тежко е положението при пенсионерите и най-бедните заради ниските доходи, а пък и те ползват най-много лекарства. Ето тази мярка, която гарантирано ще доведе до намаляване на цените и ползва всички българи, Вие я отхвърляте в момента. Така не се прави! Този хаос, несигурност, нестабилност и липса на перспектива, и на яснота в условия на криза задълбочава проблемите, а не ги решава. Вие не предлагате решения, Вие предлагате задълбочаване на тези проблеми. Как се прави? Ако всичко беше както трябва, стабилността на институциите трябваше да се гарантира по следния начин: ето тук застава Министерският съвет начело с министър-председателя, единно с мнозинството, с министъра на финансите, с председателя на Бюджетната комисия внася политиката, която предлага на българския народ, и тази политика е облечена в ясен план за излизане от кризата. Не на парче, не „сега ще сваля ДДС, а утре ще го вдигна“,

да се съдържат поне няколко неща. Да се каже ясно: анализът на финансовото състояние на държавата какво е – излишък ли е, бюджет ли е, в какво състояние е реално финансовото положение на страната? Да се определят четири, пет сектора, които са най-важни за икономиката, върху които се съсредоточават държавни мерки за подпомагане и там, където има най-много заети хора. Да се каже: кризата показа, че е наложителна реформа в здравеопазването. Ако сме ние, ще кажем: реформа в здравеопазването, в която болниците не са търговски дружества. Ако сте Вие – кажете нещо друго, Вашата идеология за здравна реформа, но този план да съдържа – кризата показа, че здравето не работи, внасяме нов модел на здравеопазване. Трето, излезте и кажете: кризата показа, че трябва данъчна реформа, че не може най-бедните в света и в България да плащат постоянно за последиците от кризата, а най-богатите да не усещат тези последици, даже напротив, да богатеят още повече. И казвате: ето данъчна реформа, но ясна и разписана. Четвърто, предлагате нов икономически модел, в който най-накрая сте осъзнали, че държавата има роля в икономиката. Дали това ще е държавна петролна компания, дали ще е държавно предприятие за изкупуване на земеделска продукция, дали държавно аптечно предприятие, но излизате и казвате: ето това трябва да се прави, ние така казваме. Пето, привличане на инвестиции. Уважаеми народни представители, в света тече ново преразпределение на инвестициите. Кризата показа, че дългите вериги на доставки могат да бъдат риск за развитие на икономиките. В момента и Европа, щати изтеглят инвестициите или част от инвестициите си от Азия и ги преместват близо, за да скъсят веригата на доставка. България е идеален обект на такива инвестиции, защото имаме условия. Къде Ви е инвестиционният план? Тук правителството и министър-председателят трябва да застанат с такъв цялостен поглед върху нещата. Шесто, спасяваме общините. Знаете, че някои от тях са на ръба, къде Ви е планът за общините? изтекло.) Да, приключвам, госпожо Председател. Седмо, всичко това, уважаеми управляващи, в демократична правова парламентарна република се облича във формата, наречена актуализация на Закона за бюджета, така бихме направили ние. Къде Ви е актуализацията на Закона за бюджета? Ако намаляването на ДДС ще намали приходите в бюджета, къде Ви е актуализацията, с която казвате как ще ги компенсирате, откъде ще намалите разходите – от пенсии ли, от заплати ли, от какво? Къде Ви е планът за развитие на България и Закона за актуализация на бюджета? Гарантирате нестабилност, несигурност, липса на яснота за бъдещето. Алтернативата на това е – ясен план за България за излизане от кризата и Българската социалистическа Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Биков, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ясно е, че говорим на различни езици от началото на този парламент, това едва ли е някакво откритие, но днес стана ясно, че пък самите Вие говорите на различни езици в рамките на Вашата парламентарна група. Какво се случи днес? Първо, господин Гечев излезе и представи Вашето предложение, което е почти същото като нашето, но с разликата, че Вие разширявате обхвата на секторите, които според Вас трябва да бъдат подпомогнати, като вкарвате към пострадалия ресторантьорски бизнес и фармацевтичния сектор, и сектора за храни. След това излезе господин Стойнев и каза: „Какво правите Вие? Защо променяте данъчната система по средата на годината? Какви са тези сваляния на данъци?“ Той явно беше забравил, че няколко минути преди него господин Гечев защитаваше позиция, в която ни призова да подкрепим предложението на БСП. Пътьом на всеки половин час господин Попов, и господин Свиленски излизат да ни кажат, че часът е станал 10,30; 11,00; 11,30, за да призоват да дойде министър-председателят, министърът и така

на един конкретен сектор и бизнес, който едва ли има някой в тази зала, който ще каже, че има по-пострадал от него. Когато на 13 март обявихме извънредното положение, тези хора бяха принудени на часа да затворят. Те бяха заредили ресторантите си с определена стока, тази стока беше брак след това. Едва ли има човек, който да каже, че този сектор не е пострадал. В този сектор работят над 75 хиляди свързани с този сектор бизнеси вероятно работят още стотици хиляди, защото тези ресторанти пазаруват от магазини, имат дистрибутори и така нататък, и така нататък. Нашата цел в момента не е да предизвикаме дебат за данъчната система като цяло, да преразгледаме структурата на данъчната система. Нашата цел е да се опитаме да спасим максимално много бизнеси в този сектор, защото, ако те фалират, хората, които работят в тях, ще отидат в социалната система. Вие продължавате и още от началото Вие сте последователни в това отношение. Съгласен съм с Вас, че сте последователни. Вие продължавате да смятате, че данъчната политика е социална политика. Има достатъчно много социални сектори, в които може да предложите реформи. Може да подпомагаме хора по някакъв начин, нуждаещи се, включително и при лекарствата. Не е вярно, че има всички гаранции, че лекарствата ще паднат, ако падне ДДС. Над 2000 лекарства се покриват от Здравната каса. Може да увеличим например броя на тези лекарства или да направим някаква социална мярка за тези, които не могат да си позволят лекарства – държавата да ги подпомогне. Но защо трябва да подпомогнем фармацевтичния бизнес? Той не загуби в тази криза. Нищо не загуби в тази криза фармацевтичният бизнес. Тук се говори за дългосрочни решения. Аз съм против в момента да се взимат дългосрочни решения и го казвам абсолютно откровено. Ние се намираме в криза – нещо, което колегите от БСП не могат да разберат вече три месеца. Ние се събирахме и по време на извънредното положение, водихме дебати по най-различни теми и през цялото време виждахме едно абсолютно несъзнаване на сложността на тази ситуация и на това, че се намираме в криза. Кризата не е стабилност, както твърди госпожа Нинова, че в кризата трябва да има стабилност. То трябва да има стабилност по принцип, не само в кризата. Проблемът на кризата обаче е, че тя разрушава стабилността. И тази криза не зависи от нас. Тя трябва да се управлява. Тя трябва да се преодолява. Трябва да има отклик на определени предизвикателства, които тази криза поставя. Но ние в момента да решим за следващите 10 години какво ще правим, при положение че не знаем какво ще се случи след три месеца в света, не в България, в света, и да приложим Вашата стратегия и визия!? Аз мисля, че ще катастрофираме, че ще изпуснем от контрол кризата, ако направим всичко това. Това е все едно сега да приложим „Визия за България“. Защо не предложихте да приложим „Визия за България“, която беше един стратегически документ, който не отчиташе по никакъв начин, че ще има коронавирус, който не отчиташе по никакъв начин, че ще има световна икономическа криза?

Това беше. Само че сега се оказва, че ги няма тези приходи. И ако Ви бяхме послушали по време на приемането на този бюджет, за първото тримесечие най вероятно нямаше да имаме излишък, който да ни подпомогне да

парите. Щяхме да сме влезли вероятно и в заеми, преди изобщо да има криза, и в момента нямаше да имаме възможност за никакви буфери, включително и взимане на заеми, включително и резерва, който сме формирали.

Това е фундаментален проблем при Вас. Да ни съветвате как да излезем от една много сложна ситуация – приемам, но не приемам да вървим след Вас. Защото Вашата визия, Вашата плановост – дългосрочна, която демонстрирате от тази трибуна днес, показва, че не сте адекватни на ситуацията. Показва, че Вие не само не може да изведете страната от кризата, Вие изобщо не може да формулирате какво означава криза и не можете по никакъв начин да… (Шум и движението и посоката, в която трябва да се върви, и то много внимателно, ден по ден. Ден по ден, а не петилетка по петилетка. Свалянето на цените е невъзможна задача. През 1954 г. на Вашия VI конгрес на Вашата партия се взима решение да се увеличи стандартът на хората жизненият стандарт, като бъдат свалени цените на редица селскостопански продукти, за да поевтинее храната. И знаете ли какво се случва? Предизвиква се най голямата вълна на миграция от селото към града, защото хиляди български земеделски работници остават без доходи. Защото, когато свалите цените на храните за града, не плащате на тези, които правят храните. Така се свалят цени.

Затова ще призова да подкрепим нашите мерки, които, пак повтарям, са кризисни, а не фундаментални, не дългосрочни, а кризисни,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Биков, позволявам си да Ви направя тази реплика, защото не съм съгласен с една част от Вашето изказване. Именно с това, че колегите не са успели в свои изказвания да формулират какво е криза. Смятам, че те много добре могат да формулират какво е криза, колеги. Защото криза е, когато

Друго, което пропуснахте да кажете във Вашето изказване, господин Биков, на което Ви обръщам специално внимание, е да кажете защо лявата партия в своето предложение формира една подкрепа на едрия бизнес, както загатнахте, само на фармацевтичния бизнес – намаляване ставката на ДДС за техния сектор, а не казаха дали ще подкрепят тази мярка, която е насочена за подкрепа на работещите в ресторантьорския и хотелиерския бизнес, където има 75 хиляди български граждани, работещи там, и с техните семейства отиват към 150 хиляди български граждани, където тази антикризисна временна мярка, както подчертахте Вие, е упомената?! Те дали ще го подкрепят? Не зададохте този въпрос, който за мен е фундаментален на днешния дебат. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря. Втора реплика? Не виждам. Господин Биков, заповядайте за дуплика. Много кратък отговор. Колегите подкрепят едрия бизнес и се борят за намаляване на данъците. Такава лява партия в Европа и по света не познавам. Благодаря, уважаеми господин Биков. Лично обяснение – господин Гечев и господин Свиленски, и по начина на водене – господин Паунов.

Това не е вярно, тъй като ние имаме коренно различен подход, господин Биков. Нашият подход е системен, като Европа. Второ, Вие неправилно интерпретирате моето изказване за лекарствата. И ще Ви обясня за едрия бизнес, слушайте внимателно! Твърди господин Биков и преиначава моите думи, че с намалението на ДДС на лекарствата ние подкрепяме големия бизнес. Дами и господа, ДДС се заплаща от купувача, няма нищо общо с големия бизнес. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Хората, които купуват лекарства, ще платят по-малко. Знаете ли какво казват колегите от ГЕРБ? Че като стане антибиотикът по-евтин – те казват – големият бизнес ще продава повече, тъй като чичо Иван вместо през шест часа, ще почне да пие всеки час антибиотик. Това е Вашата логика за едрия бизнес.

за да напише заедно с хората „Визия за България“. Тази „Визия за България“, която Вие разкритикувахте. Тази „Визия за България“, за която Вие казахте как нищо не става от нея, и същата тази „Визия за България“, която Вие започнахте да изпълнявате именно в кризисна ситуация направихте държавна лотария, направихте държавна фирма за автомагистрали, сега правите държавна компания за петролни продукти, направихте държавен ВиК холдинг. Вие изпълнявате нашата визия. (Възгласи: „Браво!“ но в тази визия има и други неща, които трябва да прочетете, да ги осмислите. И когато излизам от тази трибуна, господин Биков, не излизам да Ви кажа колко е часът. Има голям часовник – който иска, ще го види. Излязох да Ви кажа, че в този важен момент за България тук ги няма министър-председателя,

По начина на водене – господин Паунов.

Сигурно сте чели – последната му беше, че е забранено театрални постановки в затворени помещения. (Смях и оживление.) А тук двама артисти, мои добри колеги – Чърчил и доктора,

Тук е парламент и всеки има право да се изкаже. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054 01-39, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители. Гласували